dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članaka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. zastupnicima i zastupnicama. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Rasprava je su proveli Odbor za zakonodavstvo,

o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članaka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen svim zastupnicima i zastupnicama. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Rasprava je su proveli Odbor za zakonodavstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članaka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen svim

(Nezavisni)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članaka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen svim zastupnicima i zastupnicama. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Rasprava je su proveli Odbor za zakonodavstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku i za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li gospodin Željko Plazonić, državni tajnik, uzeti riječ u ime predlagatelja? Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. S obzirom na ovu sliku koju sam vidio na monitoru, obavezno moram barem dvije rečenice reći u uvodu. ovim zakonom, usklađuje se naše nacionalno zakonodavstvo, sa propisima EU, na način da se propisuje pravna osnova mogućeg ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO, na dijelu ili na cijelom području RH. Zakonskim Zakonskim prijedlogom propisuje se pravna osnova, za potrebe ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO, proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO-a, službenih laboratorija za GMO, referentnih laboratorija za GMO i nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Zakonskim prijedlogom revidiraju se odredbe o nadležnosti u provedbi upravnog stručnog i inspekcijskog nadzora službene kontrole nad implementacijom mjere za ograničavanja ili zabranu uzgoja GMO na dijelu ili na cijelom državnom području, te nadzor gospodarenje otpadom nastalog od GMO-a. S obzirom da će zakonskim prijedlogom u nacionalno zakonodavstvo biti prenesene samo neke ključne odredbe Direktive vijeće Europe 2015/412, način podnošenje zahtjeva za izuzeće dijela zemljopisnog područja ili cijelog državnog područja RH od uzgoja GMO-a za vrijeme postupka odobravanja određenog GMO, ili za vrijeme obnove, suglasnosti ili odobrenja na ciljem ili dijelu državnog proračuna, detaljnije će se propisati uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede. Zakonskim prijedlogom razrađuju se prekršajne odredbe vezane uz nedopuštene uvođenje GMO-a u svrhu različitu od stavljanja na tržište ili u svrhu nedopuštenog uzgoja GMO-a. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imamo 2 replike. Prva gospodin Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege, gospodine Plazonić, mene čudi, da vi nemate stida donijeti jedan ovako zakon u Hrvatski sabor i raditi budalama cjelokupni hrvatski narod, koji je 90% protiv GMO-a, i vi sad ovdje poput, naj nekakvog birokrata, bez ikakve logike, donosite zakon, prijedlog zakona pred nas koji mislite uvesti u Hrvatsko GMO. A dajte mi molim vas lijepo recite, da li ste vi i oni koji su vas ovdje poslali toliko neinformirani o željama i namjerama hrvatskog naroda ili ste vi jednostavno loši ljudi? Ja ne znam od kud vam pravo uopće ovaj zakon ovdje donijeti? Od kud vam pravo donijeti zakon koji kaže da se u Hrvatskoj može ograničeno ili namjerno uvoditi GMO? Jeste li vi uopće svjesni posljedice ovoga zakona? Ovaj zakon se ovdje nije smijo uopće niti pojaviti, a kamo li da o njemu raspravljamo. Jeste li se ikada informirali o tome što je GMO, kakve su posljedice u svijetu, što je to tvrtka Monsanto, kakve su posljedice bile u Indiji, u Vijetnamu, u Brazilu, čitate li novine, slušate li glas naroda, razgovarate li s bilo kojim stručnjakom, poljoprivrednima? Ovaj zakon, koji ste donijeli, ja ću vam to dokazati tijekom rasprave, ne samo da je protivan interesima hrvatskim naroda, protivan njegove volje, on je protu Ustava. Hvala lijepo gospodin Bunjac …/Govornik se ne razumije./… od dvije minute. Odgovor. Želite li odgovoriti odmah? Dobro. Bolje da odgovorim odmah, jer nisam siguran da ću sve zapamtiti što sam čuo od kolege saborskog zastupnika. Prije svega moram reći da ja nisam ovdje navikao razgovarati na osobnom nivou, nego isključivo u okviru onoga što sam ja pročitao u ovoj svojoj promemoriji. Duboko sam uvjeren da vi to niste dobro slušali jer da ste dobro slušali onda ne biste rekli ovo sve što ste rekli, a o tome da li ćete vi mene učiti šta je to GMO mislim da bi stvar mogla biti uopće obratna s obzirom da ja o GMO jako, jako puno znam i nije meni u interesu sve ono o čemu ste vi ovdje na neki način pokušali to meni nametnuti ili Ministarstvu zdravstva kao takvog. Tako da bi molio ako možemo razgovarati o zakonu kao takvome, a ne o nekom osobnom odnosu mene i vas i tko je mene ovdje stavio i tko me ovdje doveo i da li ja govorim nešto protiv interesa ovih, onih ili protiv ustavnih mjera. Mislim govorimo o zakonu kao takvom bit će nam puno bolje jer to nam je u krajnjoj liniji zadaća. Hvala lijepa. Druga replika gospodin Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, državni tajniče. Pa evo ja vam želim postaviti tri pitanja obzirom da su me zamolili građani da iskoristimo ovu raspravu, a možda da i ipak malo olakšamo atmosferu koja je trenutačno prisutna u sabornici. Dakle to su sljedeća tri pitanja vrlo jednostavna. Po informacijama Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede ima li na hrvatskim policama GMO hrane, ako ima koliko ima? Kako se često provode sanitarne i ostale inspekcije? Drugo pitanje, kako reagirati na to da se na policama može naći hrana koja ima oznaku GMO free hrana, uvozna hrana i na taj način zapravo stvara nelojalnu konkurenciju hrvatskoj GMO free hrani budući da mi još nemamo riješeno taj dokument pa građane dovodi u zabludu? I treće, najvažnije pitanje, da li ovom direktivom i zakonom koji donosimo ovom direktivom se na bilo koji način ugrožava stav i ovog Hrvatskog sabora i Odbora za zdravstvo i poljoprivredu koji je u proteklom mandatu donio odluku da će Hrvatska biti GMO free zemlja na cijelom svom teritoriju? Možda će olakšati sljedeće rasprave odgovori na ova tri pitanja. **Plazonić, Željko (HDZ)** Što se tiče GMO free hrane na našim policama za to je praktično zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, međutim ja znam da i Ministarstvo poljoprivrede i mi vršimo redovito provjeru svih zelenih pripravaka i općenito hrane na sadržaj GMO-a i za sada mi nemamo nikakvih naznaka o tome da neka hrani GMO sastojke. Ako treba ja mogu govoriti o tome šta su mnoge naše županije donijele kao svoj stav, svoj odnos, svoje pravilo, dali će biti GMO free ili neće biti GMO free to je praktično riješeno i zna se točno koji su naši stavovi. Ovo je ponavljam, samo jedan dio zakona koji mora se urediti i uskladiti sa europskim direktivama, a one nama daju pravo i slobodu da mi odlučimo kako god mi kao samostalna RH donesemo našu odluku. Znači, nitko nas na ništa ne prisiljava, mi možemo donijeti zakonu o GMO free zemlji, međutim ovaj zakon nam omogućuje u Europi pravnu proceduru koja će se onda u Europi prihvatiti da je Hrvatska GMO free country ili slobodna zemlja. To je ono poanta onoga svega skupa. Znači usklađivanje našeg zakona sa europskom direktivom omogućuje nam pravnu provedbu naše odluke. A kakva će naša odluka biti, to zavisi samo od nas samih. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se javio gospodin Miro Bulj Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi tajniče sa pomoćnicima, uvažene kolegice i kolege. Govorimo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi GMO-u. Činjenica je da je ovaj zakon direktiva kako je rekao tajnik EU i usklađivanjem sa zakonima EU što je za nas iz MOST-a neprihvatljivo jel je da da u EU također pokušavaju progurati GMO proizvode, a to je vidljivo iz ovog našeg parlamentarca koji je sam kazao da je Hrvatska bila suzdržana kod glasanja o GMO u protivimo se, a u biti glasala je suzdržano kod donošenja tih propisa u EU. S tom činjenicom znamo da je to bilo u siječnju, da je

Činjenica da je hrvatski narod protiv, činjenica da treba puno ozbiljnije razgovarati o ovoj temi. Da li je već poglavito MOnsanto koji želi preuzeti cijelu sjeme cijelu proizvodnju sjemena i hrane pod svoju kontrolu koja je GMO. Prije bi Hrvatska država trebala zaštititi svoje sjeme, svoje kulture međutim očito tako nije nego pod direktivama EU u biti nama se nameće i ovisnost o toj nezdravoj hrani koja je genetski modificirana a nismo zaštitili svoje smjene u biti doći s vremenom do toga da naše bakice mi u svoje vrte nećemo smjeti saditi svoje sjeme nego jedino MOnsanto sjeme koje je interes poglavito Amerike, pod krinkom da se stvori hrana da se proizvodi hrana za cijelu Afriku i glad što je američki predsjednik 2003. godine da se riješi problem gladi u trećim zemljama u zemljama koje nemaju dovoljno hrane. U biti to je samo krinka da MOnsanto preuzme komplet kontrolu komplet kontrolu nad sjemenom, znači kontrolu nad životom i smrti, a znamo što je sjeme. Sjeme je bogatstvo, sjeme je ono što trebamo zaštiti, znači naše domaće proizvode, a ne ponašati se na ovaj način kao što ste vi sada ovim prijedlogom. I još naglašavate umjesto da se usprotivimo ili da bar dobijemo mogućnost glasanja ili da narod dobije mogućnost glasanja vi kažete mi ćemo jednom uredbom, ne ovim prijedlogom zakonskim nego će Vlada i ministarstvo uredbom odlučiti o tome, o ovome prijedlogu i na koji će se način provoditi. Još jednom, za ovu temu treba puno ozbiljnija rasprava, puno šira rasprava, o ovome treba narod odlučiti. Ovdje se radi o mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi naše proizvodnje, naše ovisnosti o sjemenu koje je GMO proizvedeno, znači koje je modificirano i koje Monsanto želi znači nama nametnuti. Još jednom evo na kraj bih kazao da sve ono što se događa i malo prije su kolege i postavljale pitanje a i tijekom sjećamo se i same Gunje i događaja oko poplave toga područja da se poslije pojavilo, čak i da je donirana hrana, tj. sjeme Monsanto za ta područja. Sjećam se tih priča, da li je to iskontrolirano, da li je to istina, da li Monsanto ima već sad utjecaj da se namjerno preko svojih lobista i preko EU naravno i činovnika njihovih uništi naše sjeme i što činimo mi da zaštitimo naše autohtono sjeme i da li smo mi kontaminirani GMO sjemenom, tj. već na naša polja da li su dospjeli GMO proizvodi i da li mi jedemo tu hranu a znamo da je u Europi to i svijetu već sve više i više pojavljuje se na policama brojnih trgovina. Zbog toga, još jednom, mi se protivimo na ovaj način ovome zakonu da se donosi pod direktivom EU, da se uz jedno šturo obrazloženje koje ste vi dali da je to isključivo direktiva EU koju ćete vi prenijeti na uredbu a mi saborski zastupnici smo ovdje samo oni koji će dignuti ruku. Još jednom, moramo zaštiti naše sjeme, našu zdravu hranu, zaštiti od znači i uvoza, a poglavito od proizvodnje i na najmanjemu dijelu RH, ovo što govorite na dijelu, ili cijelom teritoriju, i na najmanjemu dijelu proizvodnju genetski modificirane hrane. znači klub MOST-a se protivi na ovaj način uopće da se ova direktiva donosi pred saborske zastupnike i da se ne razgovara puno ozbiljnije o ovome ogromnome, ogromnome problemu koji može uništiti i našu poljoprivredu i zdravlje svih ljudi na području RH. Hvala lijepo.

doista cijenim vaše izlaganje a posebno stav vašega kluba da nećete podržati donošenje ovoga zakona. Vidim da ste upoznati sa glavnom tvrtkom koja uvozi GMO tehnologiju u Hrvatskoj a to je Monsanto. Nažalost nije ona jedina koja ima dozvolu, tu je još BASF Pioneer i BASF. To su tvrtke koje su zločinačke tvrtke, recimo to otvoreno. Monsanto je tvrtka koja je u Vijetnamskom ratu izumila „Agent Orange“ za uništavanje prašuma gdje se u Vijetnamu još dan danas zbog posljedica korištenja tog bojnog otvora dešavaju abnormalnosti kakve svijet nije vidio, ne znam da se rađaju žabe s 5 glava i takvi užasi, još sada. To je najkancerogeniji spoj na kugli zemaljskoj. Monsanto proizvođač bojnog otvora, npr. bijeloga fosfora koji se još danas koristi na mnogim bojištima diljem svijeta. Monsanto zbog kojega se samo u Indiji 300 tisuća poljoprivrednika ubilo. 300 tisuća poljoprivrednika u Indiji je napravilo samoubojstvo nakon što je potpisalo smrtonosni ugovor sa Monantom jer jedini način da iziđete iz toga ugovora je da izvršite samoubojstvo, drugoga načina nije bilo. I sada nam taj Monsanto, gospodin veliki stručnjak ovdje dovodi u Sabor. A ja bih vas pitao tom prilikom gospodine Bulj, imate jedan pokušaj. Tko je glavni suradnik Monsanta u RH? Samo jedan pokušaj imate. Ako je vaš odgovor Ivica Todorić, pogodili ste. Hvala lijepa.

očito kako ste opisali ne samo bojni otrov, nego ovo je ogromna opasnost ako ćemo mi kazati za RH, našu državu, za našega seljaka, za običnoga čovjeka jer će mu biti zabranjeno bez kontrole Monsanta ili njegovih činovnika, tih koje vi nabrajate u biti da se uopće koristi naše domaće sjeme. Mi bi morali imati strategiju očuvanja našega sjemena, tj. banku našega sjemena šta naravno sve države koje su jake one žele to napraviti. Ali Monsantu je interes 100% preuzeti znači s tim zagađenim bolesnim sjemenom koji je nezdrav, koji je modificiran i životinjski i za hranu i za hranu za čovjeka, želi uzeti kontrolu nad svim državama u biti, na proizvodnju hrane, ako kontrolira hranu i vode u biti kontrolira sve. Prema tome naravno su …/Govornik se ne razumije./… naravno da je to jedna suradnja tih interesnih skupina. A Monsanto dalje iz Hrvatske, to treba zabraniti i očuvati našu tradicionalnu proizvodnju, naše ljude koji se

ja bih vas pitao da li mi već jedemo GMO hranu već duže vrijeme u Hrvatskoj državi i u svijetu? Ja znam da mi možemo ovdje iz Sabora populizam širiti i govoriti mi nećemo ali će biti onako kako će biti. Ja bi volio eminentne stručnjake Hrvatske da tu temu razgovaraju, pa da bi onda ja shvatio ustvari shvatio šta je to i kako to izgleda. Koliko mi je poznato, da svijet vjerovatno danas koliko nas ima na ovom svijetu ne bi ni preživjeli da nije takve jedne hrane, jer se svijet koliko znamo povećava, stanovništvo u svijetu svake godine sve više. Ja osobno sam protiv GMO hrane i volio bi da ne dođe na naše police, i volio bi da ne bude u našoj državi Hrvatskoj, mi imamo po prilici zdravo tlo i upozoravam i govorim da naši građani trebaju koristiti naše proizvode, ne američke, ne njemačke, ne zapadne, prema tome mi smo narod koji ima svoju svijest, koji treba voditi računa šta kupujemo, šta jedemo i šta će biti na našim policama. Nadam se da ćemo što manjim količinama uvesti takve hrane, a to opet ovisi o našim građanima koji će kupovati i da li će htjeti prihvatiti one jabuke, ono grožđe koje vidimo već na našim policama, sve isto što prosto ne možemo ni vjerovati kada gledamo svojim očima da može tako izgledati. Prema tome, odreknimo se takvih proizvoda i odmah ćemo znati da ćemo lijepo i zdravo živjeti, kupujmo hrvatske proizvode, a ja sam protiv svakako GMO hrane. Hvala. Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Mišiću, vjerojatno evo kolega Jovanović je maloprije postavio isto pitanje, da li je kontaminirano tj., ima li na našim policama i da li je kontaminirana naša polja tj., naši proizvodi koji su u poljoprivredi jesu li kontaminirani. Vjerojatno jesu. Ali mi tu informaciju nemamo, ali o ovoj odluci na ovaj način, govoriti kao što je tajnik maloprije prezentirao, da će oni kroz direktivu a da će to prenijeti na uredbu, preko nekakvog činovnika na koga donese uredbu o ovome, to je neozbiljno. Činjenica je da je 2003. George Bush, tadašnji predsjednike Amerike kazao da će se pokušati prevladati glad u Africi na taj način, međutim to je samo bila magla da sam preuzme sve to sjeme u svijetu i da kontrolira ono što je malo prije kazao kolega Bunjac, da kontrolira ne samo seljake u Americi, u Africi, nego u Indiji, također gdje su ljudi dovedeni bili na rub propasti. Prema tome, o ovome se treba razgovarati ozbiljno, ovo je modificirana hrana, međutim, u nas u Hrvatskoj očito o tome se ne razgovara nego se dođe ovdje sa gotovom nekakvom direktivom, od nekakvih europskih činovnika i tu naš tajnik, nama saborskim zastupnicima daje da mi o tome glasamo za ili protiv. Ja sam kazao stav kluba MOST-a da će biti protiv da se na ovaj način razgovara o genetski modificiranoj hrani, o GMO-u, prema tome, mi moramo štititi svoje sjeme, svoje usjeve od kontaminacije, imati banke sjemena, kao što rade druge zemlje koje drže do sebe, a ne da imamo kontaminiranu hranu GMO proizvoda koja u biti, šteti i ljudima i životinjama. Hvala lijepa. Ispred Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, gospodin Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Dopustite mi da ovu raspravu započnem jednim citatom, publicista…/Govornik se ne „Širenje genetskih modificiranih usjeva i hrane diljem svijeta danas je toliko uhvatilo maha da ga se može i proglasiti zločinom protiv čovječanstva.“ Ja doista moram ponoviti svoju tvrdnju a vidim da rasprava ide u tom smjeru, da oni koji donose ove zakone u ovaj visoki Dom, i oni koji o njemu raspravljaju, su ustvari ne samo potpuno bez svijesti, što znači ovaj zakon, nego su nažalost, i potpuno neinformirani. Evo mi smo čuli od gospodina državnoga tajnika da nema naznake da bi se u Hrvatskoj koristila GMO hrana, a evo proguglajte malo, imate te Androide mobitele, Croatia control, Hrvatska agencija za nadzor hrane, 12% hrane je već GMO, 8% usjeva je GMO, i više od 80% stočne hrane vam je GMO. O čemu mi uopće trebamo pričati dalje, imali naznaka ili nema naznaka. Pogledajte po policama hrvatskih dućana kao što je rekao zastupnik Jovanović, zašto piše na nekoj hrani, ili na nekom kozmetičkom proizvodu free free GMO, a na drugom ne piše. Zbog čega? Svi ti brendovi, 2, 3 stotine brendova koji se u Hrvatskoj prodaju, bilo da je hrana, bilo da je piće, bilo da je kozmetika, deterdženti, to je sve već sama GMO, uvozni GMO, naravno, prije svega. Dakle, konkretno što je to GMO? GMO je dakle, genetičko inženjerstvo koje predstavlja horizontalni prijenos gena između dvije različite vrste. Takav prijenos gena priroda ne prihvaća. Jer da bi priroda prihvatila takav prijenos, ona bi stvarala nakaze, a priroda nakaze ne stvara, nego ih uništava. I zahvaljujući tome, svijet postoji. Priroda ima dakle svoj, model, svoj vlastit idemo reći duh, dušu, s kojima štiti kompletu prirodu na kugli zemaljskoj da opstane. Ti genetički inženjeri neće vjerovati, prenose gene ribe u kukuruz i obrnuto, životinju u ljude, njihove gene, ljudske u biljne, biljne pokušavaju nadograditi, nadograditi, stvoriti suvremene Frankensteine, i oni smatraju da je to za dobrobit čovječanstva. A to što oni rade to je kaos, to je smrt. To je protivno svim civilizacijskim i ljudskim vrednotama, jer poznato je, vjerujem da vam je toliko poznato ovima koji su veliki stručnjaci da se sve u prirodi stvara postupno. Čovjek nastaje milijunima godina. Živa bića stotinama milijunima godina. Ne može živo biće nastati eksperimentom koji traje pet minuta. I sada ako GMO nastane brzo, tako i ove naše Vlade nastoje brzo ozakoniti sve ovo što dolazi u vezi GMO-a. Ja bih htio doista pitati ako ova Direktiva iz 2015. dozvoljava europskim državama da u potpunosti budemo GMO free i ako su sve hrvatske županije, svih 20 hrvatskih županija se proglasilo GMO free područjem o čemu mi sada pričamo. O čem imamo dalje pričati? Imate volju hrvatskog naroda jasno i glasno. Svih 20 županija je protiv, a vi donosite u članku 7. ovako izmjena zakona. „Prekogranični prijevoz ograničena uporaba“ pazite sad ovu rečenicu „namjerno uvođenje u okoliš, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište GMO proizvoda koje sadrže ili se sastoje ili potječu od GMO-a propisan je ovim zakonom i posebnim propisima.“ Pa kako je to moguće? Znači cjelokupna hrvatska javnost usudio bih se reći 99% hrvatskih građana je protiv, sve županije su protiv. Europska direktiva nam nudi da se oslobodimo, a vi idete s namjernim uvođenjem u okoliš. Jel' to to znanje o kojemu vi želite mene podučavati ili vaš nalogodavac? Gospodin Mišić kaže GMO daje više hrane. Netočno, ne daje više hrane. GMO daje 7% manje uroda. GMO koristi pet puta više herbicida nego konvencionalna poljoprivreda, ne ekološka, konvencionalna poljoprivreda. GMO daje 12% manju zaradu uz nesagledive posljedice po ljudsko zdravlje i po depopulaciju sela. Pitajte gospodina Kišića, jednog od najvećeg stručnjaka za poljoprivredu u Hrvatskoj, evo imate priliku njega pitati s obzirom da s menom ne želite razgovarati ja sam, jel' da nebitan. Pa ga pitajte, on je bio u SAD-u, vozio se tzv. kukuruznim pojasom dugim 2400 km u SAD-u. I znate što je rekao? Nakon 2400 km na mom autu nije bio jedan jedini insekt. Nula. Ni leptira, ni komarca, ni muhe, ni bilo kojeg drugog kukca. Auto je bio čist kao da ga je malo prije oprao. Pa si vi zamislite kakva je strahota taj GMO i kakve posljedice on ostavlja na prirodu, a posljedično kažem još jednom i na samo ljudsko zdravlje. U Kanadi GMO polja pobila su skoro sve pčele. Nema više, ne leptira nego nema ptica koje slijeću na polja. Mikro organizmi u tlu u potpunosti su uništeni. U jednoj žličici čajnoj zemlje, zdrave čiste zemlje ima više mikro organizama nego je ljudi na kugli zemaljskoj. Vi sa vašim GMO-om ubijate sve do zadnjeg, pretvarate zemlju u mrtvu zemlju. U jednom metru kvadratnom zemlje žive grinje, žive nematodi, žive različite životinjske vrste poput pužića, poput kukaca, glista, stonoga. Sve to umire od GMO-a. I onda se pitamo zbog čega ove sve boleščine navaljuju masovno se šire. Ne znam, išao sam i na taj Odbor za zdravstvo i na Odbor za poljoprivredu celijakija, astma, alergija, auto imune bolesti, Parkinson, Alzheimer, Cronova bolest, bolesti koje hrvatski narod nije poznavao. Mi smo šesti u svijetu ponovit ću i deseti puta, šesti u svijetu po umiranju od raka, a nemamo Nacionalnu strategiju umiranja od raka. To nemamo, ali imamo ovo ovdje. Evo to imamo, evo to će nas izliječiti od raka. I svatko od vas tko god tu sjedi poznaje nekog tko ima rak ili je umro od raka, a često su to na žalost članovi naših obitelji. I umjesto da ova Vlada poduzme nešto, a znate što je rekao ministar Kujundžić na Odboru za zdravstvo kad sam ga pitao što je uzrok tih bolesti. Znate li što je ministar Kujundžić rekao? Odgovorio mi je s jednom jedinom riječi – hrana. To su njegove riječi. A tko je bio čuo je. Odgovor je tu. I što poduzima? Namjerno uvođenje u okoliš, e to je odgovor. Monsanta ćemo dovest. …/Govornik se ne razumije./… i Pioneer, baš to treba hrvatskom narodu u ovom trenutku. Jako velika velika pomoć. I Monsantno između ostalog, ne znam jeste li čitali intervju koji je dao njihov šef za Hrvatsku, je rekao mi ćemo doći postupno kod vas. Preuzet ćemo vam 35% poljoprivrednoga zemljišta. Imamo vrlo snažan utjecaj među političarima i pobrinut ćemo se da u sva vijeća između ostaloga i ovog pretpostavljam tajništvo uđu ljudi koji su pro GMO orijentirani. Uzmite Wikileaks, čuli ste za gospodina Assanga, pogledajte ono što je uhvaćeno …/Govornik se ne razumije./… iz američkog veleposlanstva u Zagrebu i pogledajte što tamo piše. Još je 2004. godine američko veleposlanstvo vrši snažni pritisak na Hrvatsku Vladu i sva ministarstva da dozvoli upotrebu GMO-a. To nisam ja rekao. Imate dokumente. Pogledajte. Ne samo to, nego je, imam i taj citat, američki veleposlanik u Parizu, Stapleton, po također uhvaćenoj …/Govornik se ne razumije./… je rekao otvoreno ovo: „Država koja neće uvesti GMO, njoj ćemo objaviti trgovinski rat.“ Trgovinski rat, ako ne uvedemo i sad hoćemo li uvesti ili nećemo. Naravno, ako smo kukavice, poslušnice hoćemo, itekako, provest ćemo sve. Ali ako ćemo slijediti interese hrvatskoga naroda, onu njegovu želju, onda naravno da nećemo. Ovaj zakon između ostaloga u svom članku 55. govori da je moguća koja egzistencija GMO-a i ekološke poljoprivrede. Aj sad mi recite, još jedno pitanje, ako se sve županije u Hrvatskoj protiv GMO-a u kakvoj koegzistenciji uopće teoretski možemo razgovarati? A drugo pitanje koje upućujem velikim stručnjacima, koliko pčela daleko može odnijeti cvjetni prah? A vi doista mislite da je dovoljan jedan ovakav prored od metar, dva ili svejedno 100 metara, da se GMO sjeme ne bi širilo na sva okolna polja? I ako razmislimo malo o tome znati ćemo da će onog trenutka kada GMO polja budu uvedeno u Hrvatskoj, a već sad su uvedena, već sad postoje, sva ekološka poljoprivreda i druga poljoprivreda vremenom biti potpuno uništena. Dakle članak 55. izvinite na izrazu, govori gluposti. To je nemoguće, to ne postoji. Nama se ovdje donosi nekakav mit, koji u stvari u praksi ima za cilj dakle, ići na ruku, korporacijama poput Monsana. I naravno svemu onomu što uz to slijedi, a to su dakle, njihovi herbicidi, njihovi pesticidi …/Govornik se ne razumije./… koji se kod nas zove cidokor, jeste kad vidjeli kak se taj cidokor koristi, kada prođe? Zemlja je crvena ko na Marsu, ništa ni živo ni mrtvo više ne postoji, jasno piše na tome cidokoru, da izaziva užasne bolesti, da se morate obući u oklop, staviti staviti skafander na glavu, da izaziva užasne opekline očiju, teške bolesti dišnih puteva i to nama taj Monsanto daje da mi prodajemo u Hrvatskoj. A ovakvi stručnjaci, vrli, kažu ajde Bunjac šuti, nemaš ti pojma, da te ja podučim. Iako je taj isti Bunjac, slučajno organizirao okrugli stol o GMO, na kojemu su sudjelovali svi vodeći hrvatski poljoprivredni stručnjaci, profesori, doktori i jasno i glasno rekli, da Hrvatska ni pod koju cijenu ne smije uvesti GMO. Jer GMO između ostaloga dovodi i do strašnih bolesti, dovodi do oštećenja jetra, bubrega, smanjuje otpornost na antibiotike, uništava centralni živčani sustav, uništava kosti, vodi do pobačaja, vodi do neplodnosti. 20% parova u Hrvatskoj danas je neplodno, pitajte veterinare, da li se neplodnost u zadnje vrijeme povećala ili se smanjila, da li je moguće na takav način intervenirati u prirodu. Evo recimo križanjem konja i kobile dobije se mula, a mula što? Neplodna.

Kolega Bunjac, u vašoj iscrpnoj raspravi u biti pogodili ste srž, kad ste kazali da se pred nas donese nešto što je već odrađeno da glasujemo i raspravljamo o nećemo što je već odrađeno. Da budemo znači mi ono što je direktiva naredila, nama se donese, ovdje kao moramo mi to prihvatiti. Mi ćemo to nekakvim uredbama zamaskirati i činjenica je to što ste rekli, ako je a vjerojatno je Monsanto proizvodi, ovdje to je sjeme zasađeno, da pčela, ne možete reći nemojte na taj cvijet sletjeti ili ne sletjeti. Činjenica je ako se pojavi u bilo kojemu dijelu Monsatu proizvodi ili GMO proizvodi koji su usjevi koji su sadili da će silom prirode, vjetrom, pčelom, pčela ili netko će prenijeti to i jednostavno biti će kontaminirano cijela naša poljoprivreda i tome treba reći ne. A ne na ovaj način, tu se s vama slažem, da se provlači, jedan proizvođač, tj. više proizvođača …/Govornik se ne razumije./… Monsantno koji želi u biti, koji je već preuzeo najveći dio proizvodnje hrane i tome treba reći ne ili da. Hrvatski narod nitko ne pita. Ovdje se dođe sa nekakvom direktivom, pa se mi ne možemo riješiti jedan osnovni problem oko granice, oko sporazuma, a svi se pozivaju na Yunkera, prijatelja, naš premjer, na Tuska, međutim nama je jedino što dolazi kao pred saborske zastupnike, stručnjaci, kao što ste rekli, koji nam nalažu te direktive, koji su protiv interesa naroda i u biti,

Hvala lijepa uvaženi kolega Bulj. Znači ponavljam još jednom, ako ste ikada bili u prilici čitati …/Govornik se ne razumije./… pogledajte, 2004. je odlučeno da će ovaj zakon doći u Hrvatski sabor 2017. to je napravljeno na jedan mudar način. Naime, ta vijeća koja su nadležna za GMO, pazite mi imamo zemlja bez GMO-a četiri vijeća za GMO, a nemamo GMO su vam oduzeta iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i znate li u ingerenciju kojega ministarstva su prebačena ta vijeća? Ona su prebačena nećete vjerovati na Ministarstvo kulture. I onda vam Ministarstvo kulture rješava pitanja u poljoprivredi, to bi bilo recimo kao da Ministarstvo poljoprivrede izabire filmove za Filmski festival u Puli, ona vam izabire te ljude, a te ljude vam stavljaju isključivo koji su pro GMO znači strogo se pazi da ne bi slučajno došao neki stručnjak koji nije za to. Naravno ti svi ljudi su u vezama sa tim tvrtkama, od njih dobivaju stipendije i koje kakve druge beneficije i onda vam oni 1.7.2013. daju preporuku Vladi da masovno uvozi GMO hranu za stoku preko Luke Kopar i što je još bitnije da zakon vrijedi retroaktivno što znači da svi oni koji su u međuvremenu švercali GMO stočnu hranu budu abolirani. Konačni cilj korporacija je da se odlučivanje o GMO-u u potpunosti oduzme Hrvatskome saboru u potpunosti i da se prebaci na ta vijeća po čijim preporukama će onda Vlada donositi uredbe. Gospodine Bulj ovo je možda zadnji put

Hrvatskog sabora. Evo gospodine Bunjac, Henry Kissinger je jednom prilikom rekao „Tko kontrolira hranu, kontrolira ljude“. Zapravo što mi imamo danas u ovom 21. stoljeću, stoljeću globalizacije korporacija? Imamo centralizaciju moći, kako po pitanju ponude hrane tako po pitanju financija i kapitala, tako i po pitanju same političke moći. Hrana je jako bitna i vidi se ta progresija tj. uzlazna tendencija sve više rakova, bolesti, ne zdravog društva, ali tko je tu sve kriv? Nisu tu krivi samo političari, snose oni dobar dio odgovornosti, tu su krivi mediji, tu je kriva intelektualna zajednica, tu su krivi svi faktori u društvu koji zapravo ne educiraju ljude, ne informiraju ljude i kapital je preuzeo tu ulogu propagande i zatupljivanja, a nema moralne odgovornosti prema društvu u cjelini.

Naravno dovoljno je malo razmisliti, malo analizirati stvari, malo pogledati podatke Zavoda za statistiku i vidjeti da Slavonija kao zemlja sa najviše obradive površine u RH sustavno propada. Mi bismo mogli reći da se radi o stanovitim igrama slučaja, međutim posve je jasno da tu postoji i namjera. Nemojmo zaboraviti da nam je prošle godine za premijera ovdje instaliran lobist korporacija čiji je jedan od prvih zadataka bio da u Slavoniji nađe 10 tisuća hektara za Monsantova polja odnosno da ta ista slavonska polja proda kanadskim, jel je slučajno on iz Kanade kanadskim naftnim korporacijama. Ako Hrvatska izgubi svoju poljoprivredu, a mi od 56 tisuća kvadratnih kilometara imamo 35 tisuća kilometara obradive površine, ako mi izgubimo svoju poljoprivredu, mi ustvari gubimo onaj glavni resurs na temelju kojega je Hrvatska uopće postojala u povijesti. Nedavno prije stotinjak godina pojavio se i turizam i ispada da će nam još jedino taj turizam ostati nekakva gospodarska grana na vrlo klimavim nogama od koje ćemo mi moći dalje živjeti. Govorim o vrlo klimavim nogama jer nikada ne znate da li ćete biti interesantni stranim gostima ili nećete zbog ovog ili onoga poremećaja na tržištu. Znači mi se ne smijemo odreći, vi ste u pravu naše hrane, mi se ne smijemo odreći Slavonije, mi moramo inzistirati na tome da Hrvatska zaštiti domaću proizvodnju, da proizvodi zdravu hranu i siguran sam da ćemo na taj način, ne samo demografski sačuvati naša sela, ne samo imati dovoljno hrane za cijelu Hrvatsku nego ćemo razviti i vrlo veliki izvozni potencijal. Znači, glasajmo za hrvatsko, a ne za korporacijsko. Hvala lijepo. Hvala i vama. Treća replika gospodin Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Bunjac, ja nisam zagovornik nikakvih teorija zavjera. Bio sam i član vlade Zorana Milanovića kada smo također kao vlada jasno rekli da se zalažemo da Hrvatska bude GMO free i Odbor za poljoprivredu koju sam spomenuo Hrvatskog sabora donio je te zaključke. I ne volim teške riječi u sabornici, zato sam na početku zamolio državnog tajnika da nam kaže radi rasprave koja će teći i radi javnosti koja nas gleda, da li se išta mijenja za Hrvatsku sa ovom direktivom i ovim zakonskim prijedlogom koji ide jer koliko sam ja uspio, a ja sam oporba pa ne branim sada državnog tajnika i nisam zagovornik GMO-a, koliko sam ja shvatio ova direktiva zapravo jača slobodu svake države da donese odluku sukladno onoj odluci koju građani koji u toj zemlji žive imaju. Prema tome, ona daje Hrvatskoj potpuno slobodne ruke da i dalje bude GMO free. I ja bih volio da vi razuvjerite sve nas ako nije to tako, ja bih volio da između dva čitanja ponovo se sastane i Odbor za poljoprivredu i Odbor za zdravstvo i dovedu stručnjake i jedne i druge. Dakle mi smo danas ovdje čuli vaše stavove koji su stavovi ljudi koji su potpuno protiv GMO tehnologije. Ja mislim da nije tako baš crno bijela slika i da postoje stručnjaci koji će govoriti potpuno suprotno od ovog što ste vi rekli. Ja sam liječnik i ja pratim također, posebno mi je područje hrana. Dakle, nije točno ovo što ste vi rekli, nije točno. Ne postoji niti jedan znanstveni dokaz da je GMO hrana dovela do porasta oboljenja, ne postoji. I to je istina, to je jedina istina. Dakle držimo se znanstvenih činjenica. Ovo što ste vi govorili, to govore ljudi koji podržavaju anti GMO struju, opet drugi koji podržavaju GMO struju kažu da ništa od toga nije točno. I ja vas, evo apeliram donesite nam znanstveni članak koji je objavljen u svijetu relevantnom časopisu koji kaže da GMO hrana uzrokuje karcinome i smanjuje životni vijek. Nema ih nažalost. Odgovor na repliku gospodin Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Jovanović. A naravno vi ste na tragu one oporbe koja je uvijek u bitnim stvarima na strani HDZ-a. Mi smo vidjeli to i u petak kada ste digli ruku za CETA-u, vidjeli smo kada ste digli ruku za slanje Hrvatske vojske za Rusiju, vidjeli smo kada ste dignuli ruke za Zakon o koncesijama u prvome čitanju i u svim drugim bitnim stvarima uvijek kada se glasa HDZ i SDP glasuju isto. vi kažete ne, ne, nismo mi isti, mi smo za druga Tita ali da vam taj Tito ustane iz groba nisam baš siguran kako biste prošli vi koji zagovarate slanje hrvatskih vojnika na rusku granicu. Prema tome, te vaše tvrdnje da ja nisam u pravu, vi meni dokažite jer ja sam organizirao dakle znanstveni skup sa vrhunskim stručnjacima, imate sve relevantne podatke o njemu gdje su oni govorili, napisali članke. Izvolite se informirajte npr. o studiji Seralini u Francuskoj oko koje je vođen dugogodišnji sudski spor i gdje je za razliku od hrvatskog pravosuđa donesena ispravna odluka a ta ja je studija Seralini dakle potpuno ispravna i točna. Po toj studiji 93% miševa koji su hranjeni GMO hranom u drugoj godini života dobilo je tumor. Imate i fotografije pa pogledajte malo. Žao mi je što stojite na strani korporacija i ljudi koji u biti rade na porobljavanju ove zemlje ali ponavljam to je u skladu sa vašom navodnom oporbenom, oporbenim djelovanjem.

što je apsolutna neistina i ja vas molim da ne govorite na taj način, time zapravo smanjujete uvjerljivost svog nastupa. A i studija koju spominjete je bila lažna studija i povućena je iz časopisa u kojem je objavljena. Prema tome nemojte govoriti neistine. Hvala lijepa. I pređimo na drugi klub zastupnika gospodin Josip Križanić, Klub zastupnika HDZ-a. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Čuli smo danas svašta već, da svi smo mi apsolutno za to da cijela Hrvatska bude GMO free. Osobno sam zagovornik isto toga ali ja ću se ipak za razliku od mojih prethodnika malo uhvatiti merituma. Dakle pred nama je Prijedlog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o GMO-u kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa novom pravnom stečevinom EU i određuje pravni, službeni i inspekcijski aspekt u poslovanju sa GMO-om. O GMO-u raspravljalo

te Odbora za poljoprivredu, Odbora za zaštitu okoliša, iz razloga utjecaja odredbi ovoga zakona o GMO-u nad propisane nadležnosti. Prije rasprave o prijedlogu zakona osvrnuo bih se na mišljenje koje u okviru političkog dijaloga u lipnju 2015. saborski Odbor za poljoprivredu uputio je Europskoj komisiji o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu GMO hrane i hrane za životinje na svojem državnom području. Izraženo je mišljenje kako je prijedlogom uredbe koja je bila tada u proceduri donošenja bilo potrebno propisati jasnije mjere izuzeća od uporabe GMO-a i hrane za životnije ali i ostaviti pravo odlučivanja državama članica za izuzeće od uporabe bez navođenja posebnih uvjeta. Komisija je u svom odgovoru uputila predlagatelja na odredbe Povelje o temeljnim pravima EU posebno članak 15. Sloboda poduzetništva i članak 41. Pravo na dobru upravu. Tada se radilo o uporabi GMO hrane i hrane za životinje a danas

Nadalje, prenošenje ključnih odredbi Direktive EU 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj. Dakle danas govorimo o tome, GMO-u na svojem državnom području. Ovim prijedlogom zakona uređujemo postupanje, ograničenu uporabu ili namjerno uvođenje u okoliš GMO-a, stavljanje GMO-a i proizvoda koji sadrže GMO i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a na tržište, rukovanje, prijevoz i pakiranje GMO-a, gospodarenje sa otpadom nastalim uporabom GMO-a, odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO-a propisuju tijela nadležna za provedbu odredbi zakona način postupanja izvješćivanja središnjih i i koordinativnog tijela i Europske komisije, metode i tehnike službenih kontrola i prekršajne odredbe. Direktiva 412/2015 Europskog parlamenta i Vijeća omogućila je više fleksibilnosti državama članicama vezano uz mogućnost uzgoja GMO ukoliko to ne utječe na proceduru rizika na procjenu rizika predviđenu u sustavu EU za odobravanje GMO-a. 17.9.2015. RH uputila je 9 pisama izuzeća u skladu sa navedenom direktivom kojima je zatražila prilagodnu geografskog područja za 9 GMO biljnih kultura. 03.10.2015. 19 država država članica podnijelo uz RH zahtjev za ograničenje ili zabranu kultivacije GMO-a na svojim državnim područjima. Početkom ožujka 2016. službenom listu EU objavljena je

koje trebamo ispoštivati ukoliko želimo bitni odgovorna i punopravna članica EU-a i izbjeći moguće povrede europskog prava a istovremeno pri tome zaštititi interese koje RH zastupa vezano uz temu GMO-a. Navedeno se ne odnosi Navedeno se ne odnosi i na preuzimanje ključnih odredbi gore naveden direktive ugrađene u prijedlog zakona. Želim ovdje podsjetiti kako određenja hrvatskih jedinica regionalne područne samouprave koja su se odlukama svojih tijela proglasile slobodnim od GMO-a, potvrđuje smjer RH kao GMO free države. Prijedlogom zakona predviđeno je donošenje uredbe Vlade RH na prijedlog Ministarstva poljoprivrede kojom će se propisati ograničavanje ili zabrana uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području RH. Slijedom Slijedom navedenog , u proceduri u kojoj će RH podnositi Europskoj komisiji zahtjev za izuzeće od uzgoja GMO-a ostavljeno je dovoljno prostora za određivanje razloga na koje se RH može pozvati u svezi navedenog zahtjeva.

Neovisno o tome, donošenje ovog zakona izaziva s pravom ogromni interes javnosti ali i određenih opravdanih sumnji u mogućnost sprečavanja utjecaja globalizacija posebice jedinstvenog europskog tržišta na čuvanje državnog suvereniteta po pitanju unošenja GMO-a u RH, u vidu sjemena te zabrane uzgoja istog. Tu moramo biti vrlo energični, rezolutni jer bi sama pomisao u mogućnosti nekakvog pokusnog polja pa i u kontroliranim uvjetima mogla izazivati posljedice ako tako GMO sjeme izmakne kontroli. Hrvatska je mala država i stoga sam i sam što se tiče unosa bilo kakvog i najmanjeg GMO sjemena makar i za pokusa u najstrožim uvjetima uzgoja, strogo protiv. Dakle, poduzeti sve mjere zaštite od sjetve GMO sjemena kao i mjere strogog kažnjavanja prekršitelja. S druge strane, sukladno već u naprijed navedenom, RH je članica jedinstvenog europskog tržišta. Samim time je preuzela i prava i obaveze, tako da je nemoguće zabraniti uvoz mesa od životinja hranjenih GMO granom iz EU-a. Tu i nema uvoza, nego je to tzv. uvoz i kontrole nema. S toga nije korektno niti ekonomski dopustivo zabraniti našim seljacima GMO hranu za životinje koju nesmetano koriste njihovi kolege u EU-u, i koja je takva puno jeftinija. Takvom zabranom naš bi stočar uz sve druge benefite, koje koriste seljaci EU-a bio u dodatno nekonkurentnim uvjetima na jedinstvenom europskom tržištu. Primjerice, postavljam pitanje svima vama, poštovani kolege. Kamo ide GMO soja s onog broda kojega ste vi, kolega Bunjac, spomenuli, koji pristane u luci Koper, iz Brazila koje je GMO? Ide na tržište EU-a, ne vraća se ponovno u Južnu Ameriku. Za hranu životinjama čije će se meso između ostalog nesmetano bez ikakve kontrole stići na police naših trgovačkih lanaca. Zato je izuzetno važno, po uzoru na druge članice EU-a, maksimalno poticati na sve moguće načine GMO free proizvodnju. Nadalje, dodatno jasno propisati obvezu označavanja i deklaracije prehrambenih i poljoprivrednim proizvoda pa tako i GMO ili GMO free te strogo kontrolu provedbe iste. U tom slučaju izbor je na potrošača. Na kraju još jedanput, vrlo čvrsto ne uzgoju GMO, pa čak ni za pokuse i u najstrožim kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

na Odboru za poljoprivredu u raspravi o ovom zakonu, uputili smo pitanje da li imamo u RH usjeva ili nasada GMO proizvodnje. Dobili smo odgovor da Ministarstvo poljoprivrede još nije izišlo sa izvješćem za 2016. da li ste u međuvremenu kao potpredsjednik odbora dobili odgovor iz ministarstva, da li je ta analiza napravljena, da li u RH utvrđeno usjevi i nasadi sa GMO porijeklo ili nije? Dal i se ti podaci skrivaju od javnosti i zašto, i od koga? Mislim da se to ne smije skrivati, da se mora objaviti, a isto tako moram replicirati na ovu vašu tvrdnju da naši stočari bi imali jeftiniju proizvodnju ako koriste i koriste u proizvodnji hranu GMO porijekla, konkretno sa velikim udjelom soje, odnosno sojinih saće. Da li imate podatak koliko je uveženo soje u Hrvatsku? i da li je zbog toga pojeftinila hrana. Ima li naši stočari jeftiniju proizvodnju ili i dalje propadaju ili i dalje imaju od tih korporacija skupu stočnu hranu? Hvala.

Dakle, kao Odbor za poljoprivredu jasno smo se svi odredili da smo za GMO free državu što se tiče uzgoja svi do jednoga. Nismo dobili odgovor do današnjeg dana na odboru da li imamo u Hrvatskoj GMO pokusna polja ili nemamo. Ja za to ne znam. Kao potpredsjednik odbora sigurno ću se zalagati za to da to nema, to ne radimo. To sam vrlo jasno rekao u svojoj raspravi. Što se tiče proizvodnje, stočarske proizvodnje odgovorno tvrdim da se u Hrvatsku uvozi soja iz Brazila, odnosno ne uvozi, unosi s brodova iz Kopra i da je takva soja 30% jeftinija od GMO free soje. Prema tome, samim time samim time je 30% jeftiniji unos u stočnu hranu, dakle samo stočnu hranu vjerojatno pojeftinjuje za desetak posto. Nisam se bavio točnim analizama koliko je tu posto, ali ovo tvrdim odgovorno da je 30% jeftinija da se u Hrvatsku uvozi, odnosno unosi GMO soja iz Kopra i da hrvatski seljaci s takvom GMO sojom hrane svoje životinje. Čast izuzecima. Ima i onih koji ne hrane, koji hrane hrvatskom sojom i koja je GMO free. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Hvala dopredsjedniče. Kolega Križanić, vi ste ovdje jasno naglasili ono o čemu danas ovdje govorimo to je da je u Hrvatskoj zabranjen uzgoj GMO hrane. A s druge strane bili ste iskreni prema građanima i rekli da se našim policama već namirnice, odnosno meso koje je uzgajano, znači GMO prehranom. Tako je važno i ovdje istaknuti da jednostavno iznijeli ste dosta razloga zbog kojih je to nemoguće kontrolirati i zabraniti, ali je važno etiketirati. Znači da se i na mesu i svakoj hrani koja u svom procesu koristi GMO namirnice da se jasno naznači, da se etiketira, kontrolira i da građane isto tako informiramo kada uzimaju neku namirnicu koja je GMO free, a koja ne. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem vam kolegice na ovom pitanju. Mi ne možemo zabranjivati ništa. Hrana koja dolazi iz EU slobodno prolazi granice Hrvatske, dakle to je slobodni, to je jedno tržište, inter trade, nema zabrane. Čak i hrana koja dolazi iz trećih zemalja pri čemu mislim na meso iz južne Amerike hranjeno je GMO sojom ili GMO kukuruzom ili GMO proizvodima. Takvo meso dolazi na tržište Hrvatske države u trgovačke lance. Ako nemamo kvalitetnu deklaraciju na namirnici, a izuzetno se zalažem da se takve deklaracije uvedu ne samo da se uvedu, one imaju, one su uvedene ali se ne vrši dovoljna kontrola nad deklaracijama. Izuzetno je važno kontrolirati deklaracije i onda svaki kupac će imati izbora. Ili će kupiti GMO free koja je deklarirana i koja onda kao takva mora biti ili će se odlučiti za GMO namirnicu koja ne znači, doktori su tu govorili malo prije mene da nigdje do sad ja nisam naišao na niti jedan članak naišao da netko govori o tome da je GMO hrana po bilo kojem zdravstvenom aspektu patogena, da ne velim da utječe na sve one bolesti koje je govoril kolega Bunjac prije i plašio hrvatsku javnost. **Radin, Furio (Nezavisni)** Treća replika gospodin Branimir Bunjac. Hvala lijepa zastupniče Križanić. Ja vam isto čestitam na iskrenosti. Vi ste jedan od rijetkih zastupnika HDZ-a koji u biti je rekao sve ono što je točno. Jer ste u stvari samo potvrdili sve ono što sam ja govorio i drago mi je da se slažemo u tom dijelu. Dakle, rekli ste da vi kao potpredsjednik Odbora za poljoprivredu ne možete dobiti nikakvu informaciju o GMO-u, da morate čekati godinu dana. Pa koliko bih ja morao čekati kao oporbeni zastupnik onda do kraja svijeta? Drugo što ste rekli da Vlada o GMO-u odlučuje uredbama, to sam također ja rekao. Znači ne odlučuje Sabor, nego odlučuje Vlada, a Vlada donosi uredbe na temelju mišljenja onih odbora pod ingerencijom Ministarstva kulture koji o poljoprivredi nemaju blage veze. Također ste rekli da ste protiv usjeva GMO-a, ali da niste protiv uvoza jer Hrvatska ne može ništa zabraniti. Pa da! Mi ne možemo ništa zabraniti. Oni nama ako pošalju, ako kažu da ljudi pasu travu mi ni to ne možemo zabraniti, jer evo mi smo u takvoj poziciji da jednostavno ne možemo nikome ništa. To je sad i popularna pjesma, jel' da ne može nitko ništa. Zatim ste rekli da dolazi stočna hrana iz Brazila i preko luke Kopar da ulazi u Hrvatsku i da to, dakle ljudi jedu. Ja bih vas htio pitati recimo kakvo je vaše mišljenje o zika virusu i što mislite o tome koji su uzroci na primjer te strahote koja u Brazilu se masovno pojavila. Da li to ima kakve veze sa time što je Brazil vodeći proizvođač GMO soje na svijetu ili je možda isto to teorija zavjere kak' veli ovaj zastupnik Jovanović? Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Na kraju gospodin Anđelko Stričak. Izvolite. odgovor na repliku, oprostite gospodine Križanić. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem na vašim pitanjima. Vlada donosi uredbu na temelju zakona koje donese ovaj Sabor, ovaj Parlament. Prema tome, Vlada sama po sebi ne može donositi uredbe ako im to mi ne damo u mandat. Kad govorite o hrani prošli put ste rekli i danas govorite o tome trebalo bi, da trebalo bi. Vi smatrate, zbilja mislite da bi Hrvatska država mogla preživjeti dva mjeseca, jedan mjesec bez uvoza? Vi zbilja to mislite? Ako ste toliko hrabri, ne znam, s kojim podacima vi raspolažete, ali znam da vrlo dobro ste tu govorili o enormnom uvozu hrane. Prema tome, mi to spriječiti ovog momenta uvoz hrane ne možemo, jer će hrvatska nacija biti za mjesec dana gladna. To smo mi napravili, takva je situacija zadnjih 25 godina. To je činjenica, prema tome uvozimo hranu iz EU, unosimo, ne uvozimo, ona nema kontrolu, mi ju ne možemo zabraniti. Nema nikakvog načina da ju zabranimo. Nikakvog. A hrana koja dolazi iz prekomorskih zemalja, što sam vam prije govorio, ima nekakvu kontrolu sporadično. Međutim, ona slobodno dolazi u naše trgovačke lance, vama i meni na stol. S druge strne pitali ste me za Brazil i GMO. Pa ja sam sad rekao, ja nisam pobornik GMO-a, nisam nikad bio, samo govorim vrlo jasno o činjenicama i o živom životu kojega živimo. Mi možemo biti idealisti, međutim, život nije takav i nisam našao, naišao na spoznaje o svim ovim strahotama o kojima ste vi govorili. Niti jedan znanstveni članak o tome nepobitno ne govori i nema za to dokaza. Zahvaljujem. Stričak. Izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Križaniću, vi ste u svojoj raspravi istaknuli da je nedvojbeno da je naša država protiv uzgoja GMO hrane. Također naveli ste da smo dio jedinstvenog europskog tržišta i da je doslovno nemoguće zabraniti da neko meso iz europskih država koje je uzgojeno stočnom hranom, naveli ste čak primjer GMO soje, završi na našim policama. Naravno, da se slažem da svako takvo meso treba biti posebno deklaracijom označeno. Međutim, postoje još dodatne mogućnosti, da se zaštitimo od mesa i sličnih prerađevina iz europskih država, a to je Zakon o javnoj nabavi, omogućuje da sve naše institucije, koje su dužne raspisati kod nabave, znači, natječaj, koriste kratke lance dostave. A to znači, da mogu u natječaju navesti, da od sata klanja ili ubiranja u roku par sati mora završiti na stolu naručitelja. Znači to je još jedna mogućnost na koji način izbjeći takvu hranu iz europskih država. Hvala lijepa. Josip (HDZ)** Zahvaljujem kolega Stričak na ovom pitanju. Da, Zakon o javnoj nabavi, predviđa takvu mogućnost, kratki lanci, dosta su izrazito važna stvar, koje smo koje smo sad ugradili u ovaj zadnji Zakon o javnoj nabavi. Ja to volim reći zavičajna prodaja. To znači, da naši vrtići, škole, naša vojska, naša policija, ne mora se nužno koristiti onim klasičnim modelom javne nabave i da im nitko za to poslije ne može prigovoriti idealno bi bilo kada bi to mogli sprovesti da naš poljoprivrednik, naš seljak iz područja …/Govornik se ne razumije./… županije bilo koje prodaje svoje proizvode na području na području svoje županije, u svoje vrtiće, škole ili ustanove. Naša djeca bi dobila svježu hranu, za tim treba težiti, to treba promovirati. Isto tako, treba promovirati da jedemo domaće hrvatske proizvode, sigurne. Izuzetno je važno to govoriti, vrlo je mala mogućnost, odnosno puno je veća mogućnost kontaminacija, ako to tako mogu nazvati, GMO, proizvodima iz prekomorskih zemalja, gdje se GMO proizvodi puno više ugrađuju u životinje, u životinje, u životinjsku hranu, a tu je još i Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, koju će još više doprinesti ovom, poboljšanju ove teme Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama Iscrpili smo replike, gospodin Željko Jovanović ispred Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegice i kolege, pa ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o GMO jedna je ozbiljna tema, tema kojoj se mora zaista prići sa argumentima, bez politiziranja, bez uvreda, drugačijeg mišljenja, jer kao što sam rekao na početku, nije crno bijela slika. Dakle, vi nakon što se ova Uredba donijela, pokušao sam pročitati razne dokumente, imali ste odmah potpuno crno bijelu sliku, podijeljenu. Dakle, dio ljudi je smatrao da sa ovom uredbom se uvodi još stroža pravila za GMO. Drugi je smatrao da su pravila olabavljena, a zapravo, istina je opet u sredini, i jedno i drugo, zašto jedno i drugo? Zato što po ovom novom, toj direktivni, spektar razloga na temelju koji će država članica moći zabraniti uzgoj GMO-a na svom teritoriju, se proširio. Prema tome, zemlje koje ne žele GMO, sa ovom direktivom su dobile još jače oružje da GMO neće ni biti. S druge strane, zemlje koje su i ranije imali GMO, koje žele proširiti proizvodnju, koje tek sa uzgojem žele početi, zapravo, ova direktiva daje mogućnost da to i učine i da ih nitko u tome ne može zaustaviti. Ono što treba biti presudno i kod jednih i kod drugih su znanstveno utemeljeni podaci i uvažanjem mišljenja javnosti koji u toj zemlji žive. Ja smatram da upravo to i im imamo. imamo. Ja sam pitao i na odboru i danas ovdje na početku ove naše sjednice, da li se za Hrvatsku uvažavanjem ove direktivne nešto mijenja? Da li Hrvatska zaista sada mora promijeniti sve svoje odluke i slušati nekakav GMO lobija? Dobio sam odgovor da to nije točno. Dakle, da je jasno da Hrvatska i dalje ostaje na cijelom svom području, GMO uzgojem slobodna zemlja i to nitko ne može promijeniti i mislim da radi javnosti je to važno i reći. Prema tome ja sad neću ponavljati što sve ova uredba donosi, ali je to najbitnija poruka. Dakle, Hrvatska se odlučila da bude GMO uzgoj free država i nitko je ne može nametnuti drugačiji stav. Sve drugo govoriti, nažalost nije istina i dezinformiranje javnosti. Naravno da sada u provedbi treba biti oprezan i ne dozvoliti da se nešto provuče suprotno onome što smo čuli danas ovdje od državnog tajnika i od svih onih koji su zastupali na odborima ovu tematiku. Ono što ja želim posebno naglasiti je da svaki čovjek ima pravo na odabir i da je zato bitno da hrana koja se unosi u Hrvatsku, ali sukladno propisima da se zna da li je GMO free ili nije GMO free i da naša hrana bude jasno deklarirana, a ovog trenutka nije deklarirana kolegice i kolege, po meni je to važan problem, da građani Hrvatske koji želi GMO free hranu može kupiti hrvatsku hranu koja je GMO free. I to je ono što bi trebalo hitno riješiti i osigurati kroz provedbene akte. I zaista bi zamolio kada govorimo na javnim mjestima, kada nas sluša javnost da ne baratamo neprovjerenim podacima o tome kako pojedina hrana ugrožava ljudsko zdravlje ako ti podaci nisu znanstveno utemeljeni. Hvala lijepo.

Kako komentirate izjavu bivšeg ministra zdravstva Andrije Hebranga da Hrvatska ne može objaviti uvoznike GMO hrane i proizvođače u Hrvatskoj jer bi to ugrozilo njihov profit? Znači to je službena izjava koju je dao ministar zdravstva. I kako komentirate izjavu našeg zastupnika Križanića potpredsjednika Odbora za poljoprivredu da on ne može godinu dana već koliko je Sabor dobro nešto malo manje, skoro godinu dana, dobiti podatke o tome koliko je stočne hrane uvezeno u Hrvatsku i koliko i koliko se te GMO hrane koristi, a član je vladajuće većine? Hvala

kolega Bunjac ne iznos neistinu, ja od vas to nisam očekivao. Nema nikakvog razloga ako sučelimo mišljenje onda mi recite s čim se ne slažete. Vi ste rekli da ja godinu dana nisam dobio informaciju kao potpredsjednik odbora, ja to nisam rekao i to nije točno nego sam rekao da od prošle sjednice, gospodin Vlaović me pitao da li smo od prošle sjednice do danas dobili informaciju, a rekao sam da nisam. A mi smo prošlu sjednicu imali prije dva, tri dana. Prema tome, ne radi se o godinu dana nego se radi o dva, tri dana. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Pa kolega Bunjac evo ja vas pozivam da zajednički formuliramo to zastupničko pitanje i pošaljemo nadležnim pa da vidimo da li ćemo dobiti odgovor. Hvala lijepa. Bili su svi jako kratki. Gospodin Davor Vlaović Klub zastupnika HSS-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Pozdravljam vas u ime kluba HSS-a i u svoje ime odmah kažemo da je HSS i ja osobno

Većina županija odnosno 20 županija je donijelo odluku da su protiv proizvodnje GMO na njihovom području. Pokrenuta je inicijativa od strane RH da zajedno sa Slovenijom, Italijom, Austrijom kroz grupaciju Alpe-Adria osnažimo taj svoj stav da Hrvatska bude slobodno od GMO-a i pokrenute su inicijative oko toga. Ne znam volio bih ako bi mi državni tajnik i stručne službe mogu dati odgovor u kojoj smo fazi oko toga, ali činjenica je da ovaj zakon i ova direktiva omogućuju članicama EU da reguliraju GMO na svom području odnosno da zabrane, dozvoli i u kojim oblicima dozvoli. Hrvatska je jasno rekla kroz stav županija i drugih tijela da je protiv GMO na svom području i ova direktiva i ovaj zakon treba biti alat RH da osnaži taj svoj stav. Dilemu koja je ovdje iznešena je vjerujem unio članak 7. u kojem se govori da će tijelo koje je zainteresirano za GMO podnijeti zahtjev nadležnim ministarstvima da im se dozvoli ispitivanje itd.,

A ako treba neko državno tijelo neki laboratorij ispitivati da li u nekom uzorku postoji GMO-a onda to jasno treba tako i napisati i reći koje je to državno tijelo, koji je to referentni laboratorij, a ne da se ovdje na mala vrata ostavi mogućnost da neke znanstvene institucije zbog ispitivanja ili zbog nekih drugih pod krinkom ispitivanja i stručnih analiza uvede GMO u RH. U svijetu je to U svijetu je to jedna pošast, Amerika, Južna Amerika preko 90, 95% soje, kukuruza, uljane repice je genetski modificirano i sada se rade različita ispitivanja, istraživanja strašno su jaki ti kemijski lobiji koji ne dozvoljavaju da se utvrdi povezanost takove hrane genetski modificirane sa povećanjem broja karcinoma, astmi, kardiovaskularnih problema, alergija. Ali činjenica da Amerika ima povećan postotak oboljelih od ovih bolesti i da to mnogi povezuju upravo sa korištenjem GMO hrane. Iz tih razloga smo mi protiv unosa GMO-a u Hrvatsku. Drugo što je agronomska struka i te kemijske kompanije htjele nametnut stav da se genetskim modificiranjem će se postići veći prinosi kod soje, kukuruza, uljene repice u odnosu, šećerne repe na konvencijalni uzgoj. Istraživanja koja su u međuvremenu rađena pokazuju da tome nije tako da su ti prinosi podjednaki i kod konvencijalnih proizvodnji i GMO-a. Rečeno je da će se smanjiti uporaba pesticida, nije točno, postoje analize i u Francuskoj i u nekim drugim državama i u Americi tko je radio, stručni i znanstveni časopisi koji se bave poljoprivredom i proizvodnjom hrane gdje kaže da se nije povećala proizvodnja i uporaba pesticida, ni u jednom ni u drugom slučaju, to je opet al pari. Znači ne postoji znanstveno utemeljenje ni stručno utemeljenje da mi moramo uvesti GMO kultiviranih sorti da bi na taj povećali rodnost, smanjili uporabu pesticida u Hrvatskoj. Uostalom i 600 tisuća hektara u Hrvatskoj mi trenutno koristimo svega 800 tisuća hektara oranica i oko 500 tisuća hektara pašnjaka. Tu imamo strašan potencijal da dignemo proizvodnju i ono što se u zadnje vrijeme događa da upravo nam raste ekološka, površine pod ekološkom proizvodnjom i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i tvrtki koje su se prijavile za ekološku proizvodnju. I to je upravo to šansa Hrvatske i komparativna prednost u proizvodnji hrane. ono što nam nedostaje to je u ovom trenutku to je da zaštitimo tu domaću proizvodnju. Postoji i više načina, prvo da stimuliramo proizvodnju domaćih sorti, imamo BC institut, imamo Institut Osijek i neke druge kuće koje se bave proizvodnjom sjemena, pšenice, soje, kukuruza. Zašto im ne dati institucionalnu veću i financijsku podršku da dignemo nivo proizvodnje. Drugo, možemo povećati svijest kod naših poljoprivrednih proizvođača da koriste domaće sjeme i stimulirati ih na isto. Pojačati savjetodavnu službu koju smo pretvorili u administrativce, pojačati službe Hrvatske poljoprivredne agencije da stimuliraju upravo i kroz razgovor i pripremu projekata našim gospodarstvima da koriste domaće sjene koje je evo dokazano kroz niz pokusa da može dati istu rodnost kao i ovi genetski modificirani hibridi. Da li mi to činimo? Ne. Da li ozbiljnije potičemo ekološku poljoprivredu u Hrvatskoj? Ne. Osuđujemo i one naravno koji su iskoristili ekološku poljoprivredu pod parolom ekološki pa pašnjake dizali poticaje a ništa na njima nisu radili. I dobro je da se tu uvede reda i da se zna tko je proizvođač i tko nije proizvođač. A mi upravo kao Hrvatska tu imamo šansu. Inspekcijski nadzor, zato sam pitao kolegu Križanića da li imamo, da li smo dobili podatak, postoji li u Hrvatskoj koji usad ili nasad sa genetski modificiranim sjemenom, sjemenom, sortom ili nasadom. Još ga nismo dobili, nije dobro da ga nemamo, moramo pod hitno tražiti da to ministarstvo iznese jer je činjenica da postoje insinuacije zbog poroznosti naših granica, zbog granice kakva jest sa BiH-a da naši poljoprivredni proizvođači zbog neimaštine odlaze kupovati sjemensku robu u susjedne zemlje i nitko im to ne može zamjeriti. Ali se mora kontrolirati i mora se i njih osvijestiti da ne znaju što kupuju i da ti GMO-i nisu kvalitetno označeni što je i kolega Križanić rekao. Mi već imamo u Hrvatskoj hranu GMO, to nije tajna 1630 tona soje u prošloj godini uvezeno a i ove godine će se uvesti. Međutim, postoji potencijal u Hrvatskoj da mi proizvedemo dovoljne količine soje za onoliko stočnog fonda koliko je ostalo u Hrvatskoj. I nije zbog toga što uvozimo sojinu sačmu koja je 30% jeftinija i GMO je, pojeftinilo meso našim potrošačima a nije ni označeno da je hranjeno sa GMO sojom. Mi varamo naše potrošače i to se mora označiti. Mi moramo uvesti označavanje GMO-a, moramo označavanje hrane označavanje hrane koja nema GMO-a kao što smo napravili mlijeko sa hrvatskih farmi i slično. To država i Ministarstvo poljoprivrede moraju uvesti i pomoći našim proizvođačima da na taj način dignu konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača. Da, naravno i Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, da i podhitno ovaj kroz javnu nabavu, kroz Zakon o kratkim lancima opskrbe, smanjiti rokove isporuke roba i na taj način svježa roba mora doći do naših bolnica, vrtića, škola, što se već čini kroz EU projekte. Znači voće i povrće i mlijeko u škole i vrtiće. Ali zašto ne i meso, zašto ne i drugi proizvodi na taj način? Možemo zaštiti domaću poljoprivrednu porizvodnju. Eto to su razlozi zašto ne GMO u Hrvatskoj. Označavanjem, inspekcijskim nadzorom, strožim više kontrola. Nemoguće da jedna ili dvije kontrole godišnje kod velikih kuća bude dostatna da oni ne uvezu i da na mala vrata nam ne uvezu GMO u naše dvorište. I naravno jasnije definirati ovaj zakonski dio da ne može nitko se baviti proizvodnjom, prometom, preradom GMO-a u Hrvatskoj. A evo Uredba da proizvodi koji imaju više od 0,9% GMO porijekla porijekla moraju biti označeni, da li su označeni i zašto baš 0,9, tko je to odlučio? To je kompromis tih kompanija i državnih tijela. Zašto nije bilo 1,1, 1,5 ili 0,5. Mislim da nije ni to znanstveno utemeljeno nego su evo dogovorili se da to bude 0,9 a niti tih 0,9 nije označeno. I to treba biti u našim propisima jasnije definirano tko kontrolira to označavanje, kako mora biti i kolikim slovima a ne da to bude nevidljivo pa da i ona grupacija ljudi koji su vegani koji ne jedu meso u biti jedu sojin tofu koji je GMO. I ne znaju da koriste nešto s životinjskim porijeklom. Evo to su razlozi zašto HSS u ovom trenutku u prvom čitanju neće biti za ovaj zakon. Mi tražimo da se on doradi, da se preciznije definira ovaj članak

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vlaović, vi ste rekli da imamo dilemu da li se u RH uzgaja GMO hrana, da nismo dobili podatke i nismo do dana današnjeg. Evo sad sam ih dobil na stol i sad ću vam pročitati. Međutim, ponovno želim reći vrlo jasno i glasno ja osobno i klub HDZ-a vrlo snažno je protiv uzgoja GMO-a u Hrvatskoj. Amen. I o tome više ne želim raspravljati s nikim. Dakle ovako. Ministarstvo zdravstva, Uprava za Sanitarnu inspekciju, govorim o prvom polugodištu 2017. godine od 3.7.2017. uzrokovane 126, dakle Uprava za Sanitarnu inspekciju, govorim o Ministarstvu zdravstva. 126 uzoraka hrane analiziranjem navedenih uzoraka niti u jednom uzorku hrane nije utvrđena prisutnost GMO-a. Govorimo o Ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredne kulture, kukuruz 20, soja 8, šećerna repica 5, suncokret 3. To je 36 nasumično uzetih uzoraka, 36 na razini ovako, ukupno uzrokovan 37 uzoraka zeljane mase na hrvatskim poljima. Niti u jednom uzorku nije detektirana prisutnost GMO-a. Replika, odgovor na repliku gospodin Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Križanić, evo hvala što smo dobili tu informaciju i pozdravljam naravno i stav kluba HDZ-a da je protiv genetski modificiranih organizama u Hrvatskoj, znači i u proizvodnji i u prometu i u provozu i u preradi. Dobro je da nemamo u Hrvatskoj trenutno, da nemamo trenutno u Hrvatskoj po ovom inspekcijskom nalazu ni jedan usjev ni nasad. Međutim, ovaj broj inspekcija je puno premali obzirom na probleme u graničnom pojasu. Ja sam to upravo tražio zbog hrvatske javnosti, da se ne dezinformira hrvatsku javnost jer su pojedinci počeli pričati da imamo neke usjeve i nasade koji jesu GMO, koje su tretirali greškom sa totalnim herbicidima svoju soju, a ona je ostala pa su posumnjali da je GMO. Evo sad smo čuli službeno da nije i meni je drago da nije. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Križanić. razumije./… Dakle, ja neću reći da je moj prijatelj Vlaović rekao neistinu, ali je rekao netočan navod moj. Ja i dalje govorim, ako govorimo o ovom sadašnjem zakonu da je stav HDZ-a protiv uzgoja GMO-a o tome danas razgovaramo. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Druga replika gospodin Anđelko Stričak. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Vlaoviću, vi ste naveli da je potrebno što više poticati domaću proizvodnju, domaće sorte i od biljne proizvodnje pa do mesa. Apsolutno se s time slažem. O tome mnogi zakoni koji se donose ovdje u zadnje vrijeme idu u prilog toj konstataciji. Između ostalog i Zakon o javnoj nabavi. Prošli tjedan smo izglasali Zakon o nacionalnoj sigurnosti, gdje se to također striktno navodi. Pa između ostalog, pa evo jedan podatak do kojeg smo došli sad u pripremama za lokalne izbore. Na području Varaždinske županije svega se proizvede pet do sedam posto potreba za ribom vlastite proizvodnje, pet do sedam posto. A sad zamislite koliko je područje Varaždinske županije bogato vodama.

Hvala kolega Stričak, hvala potpredsjedniče na mogućnosti da odgovorim. Potencijal u Hrvatskoj postoji. Rekao sam da od milijun i 600 tisuća hektara koristimo 800 tisuća hektara za oranice i oko 500 tisuća hektara za pašnjake. pašnjake. Znači potencijal postoji. Kako potaknuti domaću proizvodnju? Rekao sam koji su modeli. Naravno da se o tome još treba sa strukom i sa terenom razgovarati, ali činjenica da genetski modificirani organizmi nisu nigdje u svijetu donijeli povećanju proizvodnji hrane, niti smanjili upotrebe pesticida. Tako da mi u tom dijelu se slažemo. Ali evo iskoristit ću priliku pa pozvati Ministarstvo i zdravlja i poljoprivrede da kontaktiraju do drugog čitanja hrvatske županije. Jer kad smo donosili one odluke da smo županija GMO free nismo imali baš puno uputa ni saznanja, pa smo se snalazili sami. temeljem toga je 10 županija donijelo odluku o zabrani uporabe genetski modificiranog sjemena, zabrani proizvodnje proizvoda GMO i zabrani stavljanja u promet, 9 županija zabranu upotrebe GMO sjemena i dvije županije zabranu upotrebe sjemena i zabranu proizvodnje hrane. Trebalo bi ujednačiti to i pozvati županije da te odluke sukladno novim direktivama i ovom zakonu prilagode novim zakonskom okviru i da na taj način imamo jednoobrazan stav Hrvatske prema ovom stavu. Hvala. Hvala lijepa. Iscrpili smo klubove. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa čini mi se da je rasprava nekih klubova zastupnika kao da smo u 2005. godini. Dakle, Zakon o genetski modificiranim organizmima donesen je davne 2005. godine u RH. Nakon Nakon toga su bile izmjene 2009., 2013., 2014. vezane za usklađivanje pravne stečevine EU. Ako ste pročitali što piše u direktivi to je jedino naglasio profesor Jovanović. Dakle, europska direktiva implementacija ove europske direktive omogućava državama članicama da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području. Žao mi je gospodine Vlaoviću što niste malo proučili inicijative zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir koja je govorila o svemu onome što postoji na području Republike Hrvatske, o regiji Alpe Adria kao GMO free regiji. Mislim da bi bila puno konstruktivnija vaša rasprava. Ja razumijem da ste vi u oporbi i kao takvi uvijek tražite dlaku u jajetu, da bi bili protiv određenog zakonskog prijedloga. Ali ove izmjene zakona omogućavaju da Hrvatska bude GMO free zemlja. Puno govora je bilo o potencijalnim zdravstvenim rizicima. Dakle, primjena genetskog inženjeringa u medicini i farmaciji je opće prihvaćena i već dugi niz godina proizvodi se humani i rekombinantni inzulin, proizvodi se cjepivo protiv hepatitisa B, zatim faktor zgrušavanja krvi. Tu nema nikakvih prijepora, međutim, činjenica jest da u proizvodnji namjernica, primjena genetskog inženjeringa je izazvala velike reakcije javnosti i stručnih krugova, radi potencijalne opasnosti za okoliš i zdravlje ljudi. Radi ocjene neškodljivosti genetske modificiranih i drugih novih namjernica, Svjetska zdravstvena organizacija je razvila poseban pristup, koji se temelji na dokazivanju ekvivalentnosti u bitnoj mjeri. Zašto? Zato što nisu dopuštena istraživanja, klinički pokusi na ljudima koji su vezani uz GMO namjernice, zato se koriste znači podaci vezani uz indirektna proučavanja. Ocjena opasnosti GMO namjernica provodi se iz više aspekata, odnosno ispituju se izravni učinci na zdravlje, odnosno toksičnost, alergenskog, specifične komponente za koje se misli da imaju prehrambena ili toksična svojstva. Dakle, prehrambeni učinci vezani uz genetske modifikacije, mogao bih sad mnoštvo različitih istraživanja, ali spomenuti ću samo, dakle rezultati koji su provedeni u Norveškom institutu za ekologiju gena, koji su na potencijalne zdravstvene opasnosti namjernica i cjepiva po zdravlje. Tako, utvrđeno je da je na Filipinima BT kukuruz u vrijeme polinacije, izazvao bolest u ljudi koji su živjeli u blizini polja navedenog kukuruza. prije spomenuta Monsantova genetska modificirana soja, nakon uvoza u Veliku Britaniju, porastao je trend alergija na soju, za 50%. Međutim, sve to, dakle postoji velika zabrinutost, da GMO žitarice pridonose porastu alergija i imunološke osjetljivosti u populaciji, međutim, zaključci, sadašnji zaključci o potencijalnim opasnostima, koji su dijelom temeljeni na pokusima sa životinjama, govore o tome da mi ne možemo još u ovome trenutku utvrditi nikakve potencijalne opasnosti po ljudsko zdravlje. izravnu povezanost GMO namjernica sa štetnosti na ljudsko zdravlje. Tako, da ja razumijem da je to zanimljiva tema i za medije, i da će to mediji dobro prenijeti i treba govoriti, treba ponuditi sve informacije, ali ne informacije na osnovu nekakvih natpisa u žutim tiskovima, nekog ipak treba vidjeti znanstveno utemeljene činjenice i te znanstveno znanstveno utemeljene činjenice koristiti u argumentiranoj raspravi prigodom donošenja ovoga zakona. Dakle, ja mislim da su ove izmjene zakona korisne i da Hrvatska i nadalje može biti GMO free zemlja i možete biti sigurni, ako glasujete, ako ste sad već odlučili nakon prvog čitanja, ali ako nakon drugog čitanja promijenite svoje mišljenje, možete mirno spavati jer neće se ništa dramatično dogoditi u Hrvatskoj. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Imamo 2 replike. Prva gospodin Davor Vlaović. **Vlaović, Davor predlažem da me ubuduće preciznije slušate, jer ja nisam rekao da sam protiv zakona, nego sam rekao da zakon mora biti precizniji i ne smije ostaviti mogućnost nedoumice da li se u Hrvatsku može uvesti GMO hrana radi ispitivanja, bilo da je riječ o pokusima ili kliničkog ispitivanja u laboratoriju, a to i članak 3 i članak 5 i članak 7 ostavlja mogućnost. Tražio sam da se to ili briše ili preciznije stavi, a gospodina Petri je govorila stav HSS-a i Hrvatska seljačka stranka zajedno sa udrugama Zelenih i Ekoloških udrugama je pokrenula inicijativu da se onaj zakon donese o GMO u Hrvatskoj. I ona je govorila stavove HSS-a u Europskom parlamentu i ne znam šta se dogodilo u ožujku da su su predstavnici RH, bili suzdržani kod zahtjeva Monsanta da se 2 nove sorte dozvole uzgoj u EU. Toga se mi bojimo, da Hrvatska opet ne bi bila suzdržana i da ovako nedorečen zakon ne bude podloga za unos GMO organizama u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Mislim da je dobro da se o tome govori, ali pogledajte u ovome samome uvodu, gdje govori Zakon o GMO, tu se zapravo, recimo konkretno namjerno uvođenje GMO u okoliš. To je u zakonu od 2005. dakle, tu se ništa ne mijenja s time. Implementacija Implementacija Direktivne iz 2015. godine, samo omogućava da mi još izričitije, kao što je koliko mi se čini 19 država članica EU, ograničeno, odnosno zabranilo uporabu GMO-a, da Hrvatska i dalje ostane u toj kategorije i to je i kolega Križanić rekao, dakle apsolutno ne uzgoju i Klub zastupnika HDZ-a nije za uzgoj, a mislim da nije nitko u ovoj sabornici.

ali imate riječ kao pojedinačna rasprava. Izvolite gospodin Branimir Bunjac, imate pojedinačnu raspravu, onda, tamo.

svega ovoga što se danas reklo i naravno, prije svega u vezi ovoga samoga zakona. Čuli smo, žalosne stvari, doista žalosne iz redova zastupnika HDZ-a koji su rekli da bi Hrvatska bez uvoza hrane bila gladna. Gladna bi bila. I doista, kad se mi provezemo Slavonijom, a ovdje ljudi nisu bili gladni 1400 godina, gdje vidimo prazna polja, prazne kuće. U Osijeku 1000 ljudi jedu u javnoj kuhinji. Zar to nije žalosno? Pa ta Slavonija bi mogla hraniti cijelu Hrvatsku i još 3 okolne države. A mi sad ovisimo o uvozu hrane. Pa gdje su nestale te krave, svinje, kokoši ovce, koze, ta polja, pšenica. Tko je za to kriv? Koja politika? Čija? I sad kažu oni zastupnici HDZ-a, ne ne mi smo za poticanje proizvodnje. Pa šta ćete s ovim poticati proizvodnju? S ovim vi potičete proizvodnju u Hrvatskoj? To je mjera, uvođenje GMO soje preko Kopra, da bi ste vi bili konkurentni? S tim ćete biti konkurentni. Pa dobro koga vi nasmijavate s takvim tvrdnjama? Pa jel vi uopće same sebe slušate? Hrvatska domaća proizvodnja se štiti na sasvim druge načine. Hrvatska ima sve, ali apsolutno sve kapacitete, da hrani ne 4, nego 8 milijuna ljudi. Ovaj zakon sigurno neće tome doprinijeti. Niti najmanje. Ovaj zakon je sluganski, kao što ste sami priznali u interesu, dakle stranih korporacija i EU, i vi ćete ga uvesti samo zato, što se bojite. Bojite se za svoje foteljice, jel da, 76 hrvatskih rodoljuba, u velikom su strahu da ne bi izgubili plaću koja stiže na vrijeme i ugodne beneficije. Čak i Srbija ima deklaracije na GMO hranu. Oh kako gordo zvuči ta riječ, pa zar i oni. A mi nemamo. Pa šta čekamo. Evo čekati ćemo dok gospodin Križanić dobije odgovor tako, za jedno 50 godina, taman ćemo dobiti markice dok sva hrana bude GMO. Kaže zastupnik dokažite mi da je GMO štetan. Pa šta ja imam dokazivati. Vi ga uvodite. Vi dokazujte gospodo. Vi ste ti koji donosite zakon u Hrvatski sabor, pa izvolite vi dajte reference, da je dobra i da je zdravo. Ja ću vrlo rado pročitati te članke koji kažu da je ovaj zakon ok i da nema nikakvih dokaza da je bilo kome naštetio. Da li znate, da je u Rusiji, koja je velesila, naravno, za razliku od nas, uvođenje GMO-a po zakonu terorističko djelo, za koje se može dobiti do 20 godina zatvora,

Naravno, da Rusija, to je isto vama uopće sve što oni rade to je bezveze, oni su jel da isto ljudi koji nisu tako učeni ko vi i vaši važni tajnici, ali oni su to zabranili, riješili. Tamo nije samo zabranjeno, sijati GMO usjev. Zabranjeni su bilo kakvi eksperimenti s GMO, bilo kakav uvoz hrane budite sigurni da oni će imati u budućnosti i već sad imaju daleko manjih zdravstvenih problema, nego mi, a njihova poljoprivreda, sasvim sigurno neće propasti niti će Rusi biti gladni. Mađarska je spalila sva GMO polja. Sva GMO, naši susjedi, evo tu su možemo za sat vremena do njih doći. Oni su to spalili. Zašto su spalili. Isto nisu čitali ove vaše vrle članke o dobrobiti za poljoprivrednike i zdravlju za ljude. Evo uzmite večeras, vjerujem da ćete imati vremena nakon ove rasprave, trebati ćete malo opuštanja, film Bitter seeds nisam ga ja snimio, snimili su ga vrlo ozbiljni novinari, istraživači. Pogledajte malo, kakvu dobrobit je Monsanto donio u Indiju, gdje se 300000 moralo ubiti, ubiti da se spasi toga zla. S takvim ljudima vi trgujete i poslujete i govorite da oni imaju znanstveno utemeljene dokaze. S ubojicama? Ja ne razumijem. Ako vi smatrate da su oni znanstvenici, da su oni dobri ljudi, ja ponavljam još jednom, ako ste stvarno neinformirani, onda ste doista loši ljudi. Sredine nema. Izaberite. I uvijek taj ali, da, da mi smo svi protiv, ali ovo, ali ono, odlučite se za ili protiv. Pogledajte recimo ovaj čl. 27. dozvoljavate osnivanje laboratorija za nadzor GMO-a ali dajete im dozvolu za samo 2 godine, da samo 2 godine, svake 2 godine moraju obnavljati dozvolu. Zašto? Zašto tako kratak rok? Da li možda zato, što ako bi oni slučajno, davali te informacije u javnost, da bi im se mogla uskratiti dozvola? Zašto je taj rok tako kratak, možete li mi objasniti? Molim vas. Za kraj, želim reći još ovo. Vidim da kod većine klubova, prevladava razum i da će oni glasati protiv ovog zakona u prvom čitanju, nadam se da će glasati i u drugom i u konačnici, isto kao što ćemo i mi zastupnici Živog zida i SNAGA-e biti protiv, ali želim vam jasno poručiti, ako ovaj zakon bude donesen, da ćemo ga mi poslati na ocjenu ustavnosti, jer je on protuustavan. Ne može se prenositi direktiva, nikakva iz EU ako je svih 20 županija reklo da su protiv GMO-a niti za uzgoj, niti za uvoz hrane ljudske, niti za uvoz stočne hrane, niti za laboratorije, niti za pokuse, niti za bilo što nećete uspjeti. Hrvatski narod je protiv i činit ćemo sve što je potrebno da ovaj zakon ne prođe. A vi slobodno donesite i drugo i treće i peto čitanje koliko god hoćete amandmana ali ponavljam još jednom, nećete uspjeti. Onog trenutka kada podnesemo prijedlog za ocjenu ustavnosti, toga časa ćemo zabraniti potpunu zabranu namirnica koje sadrže GMO u ljudskoj i životinjskoj prehrani, prehrani, zabranu bilo kakvog GMO sjemena u okoliš i zabranu provođenja bilo kakvih eksperimenata u vezi sa GMO-om. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Jedna je replika gospodin Bulj. Kolega Bunjac, citirali ste malo prije jednoga zastupnika koji je rekao, može li Hrvatska bez uvoza. Pa naravno da je sve napravljeno da ne može bez uvoza. Nećemo spominjati samo Slavoniju, spominjat ću ja Cetinsku krajinu, Sinjsko polje, Imotsko polje, Vrgoračko polje, mala polja ali koja su ogromna kroz koje prolaze rijeke kroz Sinjsko polje rijeka Cetina, čista, bistra, pitka, ali nema sustav navodnjavanja, ciljano nema sustav navodnjavanja. I sada će valjda napraviti sustav navodnjavanja, ali je donesen Zakon o koncesiji pa možda Monsanto bude dobio tu koncesiju, vjerojatno je moguće da bude najbolji ponuđač. Znači imamo prazna polja, imamo vode, imamo sve uvjete da imamo dobru i zdravu hranu, proizvodimo. Lika kada idem put dolje svoje kuće, Lika ne moš vidjet nigdje krave, nigdje ovce, nigdje koze, znači da je ciljano sustav napravio da nemamo dovoljno hrane i da uvozimo hranu. Znači uvozni lobiji u ministarstvima, poslušnici koji samo prepisivaju direktive. Ovo što je kazao kolega borimo se protiv GMO-a pa dođemo pa budemo suzdržani za dva ova nova GMO modificirana proizvoda koja su trebali uvesti, prema tome mi nismo jasno, nismo dosljedni, nemamo nekakav načelo jasno niti je narod upoznat sa svim ovim što se sada događa. A Hrvatska bi samo sa Slavonijom proizvodima mogla imati dovoljno hrane. I ne samo to, začuđujuće je da hrvatska tvrtka Podravka gdje je Hrvatska u vlasništvu većim dijelom da uvozi iz Mađarske repromaterijal, tj. ove manje proizvode mrkvu, papriku … to je više nego organizirani kriminal protiv sela, seljaka. Jel ako imamo siromašno selo imamo siromašno stanovništvo, imamo i grad siromašan i zbog toga ljudi odseljavaju. Planski i ciljano je sve napravljeno. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Odgovor na repliku gospodin Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bulj, pa da vi ste pogodili upravo u srž stvari, a srž stvari je da se hrvatsko selo i poljoprivreda namjerno zatiru. Znači evo danas čitamo da možete kupiti u Baranji kuću jeftinije nego polovni auto. Tko je doveo do takvog stanja? Pa oni ljudi koji su nekada živjeli u Baranji pa Baranja je bila pojam bogatstva. A šta A šta danas imamo? Danas imamo monopol stranih tvrtki recimo kakva je Dukat ali nije Dukat nego je ustvari francuski Lactalis koji su jednostavno hrvatske mljekare uništili gotovo do temelja, da oni moraju prodavati mlijeko za nekakav sitniš koji im ne dozvoljava da opstanu pa onda prodaju krave. Ponavljam još jednom, mi imamo DZS, pogledajte broj stoke, stoke, goveda, peradi u Hrvatskoj to imate jedan strmoglavi pad koji ne prestaje, isto tako urod poljoprivrednih proizvoda. Ovdje je netko spomenuo da Hrvatska više od pola svoje zemlje, pola obradivih površina ne obrađuje. Kome je to u interesu? Naravno, evo vi ste reli kome je to u interesu, pa to je u interesu Monsantu, njima je to u interesu, Lactalisu, Nestleu, gazdama njima to treba. I što radi ova naša Vlada za spas Slavonije? Donosi nam zakon o GMO-u, a umjesto da se bavi stvarnim problemima. Iz Slavonije svakog dana odlaze autobusi, a oni nam kažu to je zato što vi ustvari ne znate dobro činjenice, ne poznajete znanost, nemate pojma pa ćemo vas mi podučiti nakon 1500 godina što je to poljoprivreda. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Nemojte sjest, dođite ovdje imate zadnjih pet minuta u ime kluba.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Na kraju rasprave ovog u prvo čitanje, želim još jednom podsjetiti da je ovaj zakon potpuno štetan i da je protiv njega cjelokupna hrvatska javnost. Ovaj zakon je zlonamjeran, ovaj zakon radi protiv naše domovine. Kada je bio Zakon o koncesijama isto tako smo kolega Sinčić i ja jedini smo glasali protiv i onda su govorili, a opet oni sami su sebi protivni ne znaju što pričaju, da bi ljudi na kraju kada je sada već bilo kasno shvatili o čemu se radi. shvatili su na kraju, na kraju su se ljudi pobunili, ali je prekasno zakon je donesen. Izručeni smo stranim bankarima, naša obala i stranim korporacijama. Hajdemo molim vas informirati se o ovome. Evo ponavljam, imate film „Bitter Seeds“, pogledajte recimo taj film, jako je zanimljiv sigurno će vam držati pažnju. Sada slušajte kao što kaže zastupnik Jovanović je jednu i drugu stranu i jednu i drugu i drugu i razmislimo o ovome što nam se ovdje nudi, da li su nam potrebni ovakvi zakoni, ovakvo prenošenje direktiva, da li ovo doprinosi doista konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, da li ovo doprinosi zdravlju hrvatskih ljudi, da li ovo doprinosi našem suverenitetu, spasu Slavonije ili ovo je Zakon koji je u službi jedne uske klike koja nam se otvoreno smije u lice poput gospodina iz Monsanta zaduženog za jugoistočnu Europu koji kaže radite vi što god hoćete, mi ćemo preuzeti 35% Hrvatske jer mi imamo jake političke veze? Intervju vam je dostupan javno. Hoćemo li to dopustiti? Da li je za Hrvatsku bitnije mijenjati neke ploče, ne znam baviti se imenima ovakvim, onakvim ili je za Hrvatsku bitnije imati svoju hranu koja nas je hranila cijelo vrijeme otkada smo se ovdje doselili prije 1400 godina i koja nas može hraniti i narednih 100 tisuća godina samo trebamo dobro gospodariti sa svojom zemljom sačuvati i floru i faunu i mikroorganizme i sve ono što ova zemlja pruža a pruža nam jedno neizmjerno bogatstvo, jednu veliku ljepotu, mogućnost da dobro živimo dugo i zdravo. Molim vas, informirajte se svi, neka se informira cjelokupna hrvatska javnost do drugog čitanja makar mislimo u stvari da je javnost već svoj pravorijek donijela da je ustvari više stvar o tome da oni koji, oni birokrati koji ovdje bezglavo donose ovakve direktive da oni u biti prije svega bi trebali osvijestiti taj problem. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo jednu repliku gospodin Bulj. moramo imati dovoljno hrane i možemo ono što smo 1400 godina, što nas je držalo, može i sljedećih rekli i još dugo, dugo godina. Naravno da je žalosno, malo prije sam spomenuo Podravku, pa evo Vegetin proizvod sve je uvezeno, čak i zrak isiše se kada se vakumira. Znači ništa apsolutno nije hrvatsko a država je vlasnik te znači tvrtke Podravka. To govori sve, govori da je činjenica da nije nekome interes kazati Podravki treba toliko i toliko paprika, pomidora ili će biti dobro da nam bude GMO modificirani proizvodi, da budu, recimo može biti paradajza ili pomidora u nas, biti će kao dinja, lubenica. Možda će to Monsanto puno lakše riješiti i to će biti zdravo, to će biti prihvatljivo. Naravno do sada se nije dobro upravljalo, nije se strateškim resursima upravljalo, nije se mislilo na održivi razlog nego isključivo naše poljoprivredno zemljište i ostalo što imamo služilo je kao znači eksploatacijsko polje za neke moćnike a zaboravila se i Slavonija i Podravina i Dalmatinska zagora i Gorski kotar i odakle vi dolazite, sve je zaboravljeno i zbog toga mladi odlaze a resursi i potencijali se mogu iskoristiti jer imamo dovoljno poljoprivrednog zemljišta da budemo, i za izvoz. Toliko, evo poruka Podravki, znamo da je novi menadžer na čelu, da je žalosno što u Vegeti, prepoznatljivom proizvodu, hrvatskom nema niti jedan proizvod, poljoprivredni ih Hrvatske. To je dovoljna poruka koliko mislimo na hrvatske proizvođače. Hvala. Želite odgovoriti? Ne. I na kraju gospodin Željko Plazonić, u ime predlagača. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo na kraju ipak par riječi. Ja se zahvaljujem svim učesnicima u raspravi jer je velikim dijelom rasprava bila apsolutno korektna i konkretna i ticala se suštine ove točke dnevnog reda. Zahvaljujem se i onima koji su sa svojim verbalnim vratolomijama pokušali omalovažiti, uvrijediti i prebaciti tematiku na neke druge pojmove i predmete i sadržaje koji nemaju ama baš nikakve veze sa ovom točkom dnevnog reda i sa ovim zakonom. Pošto imam dosta vremena a vidim da je situacija bila poprilično uzbudljiva i uzburkana tijekom ove diskusije onda ću reći da od ožujka 2015. godine kada je na snagu stupila nova Direktiva EU famozna 412/215 RH kao i ostalih 27 država članica EU u cilju zaštite nacionalnog teritorija od mogućeg uzgoja GMO-a u obvezi je uskladiti se sa odredbama novog EU zakonodavstva te da sve nove postupke odobravanja GMO-a, biljnog materijala namijenjenog za kultivaciju, uzgoj, kao i za 9 ranije podnesenih zahtjeva za odobravanje i stavljanje na tržište GMO biljnog reprodukcijskog materijala ona je u obvezi je zatražiti prema propisanoj proceduri u predmetnoj direktivi izuzeće hrvatskog teritorija od mogućeg uzgoja teritorija od mogućeg uzgoja GMO-a na svom teritoriju prema imperativnim razlozima koji su navedeni u toj istoj direktivi. Ja mislim da sam bio poprilično jasan i da je jasno zašto mi i donosimo ovaj zakon. Predmetnom direktivom, državama članicama EU po prvi put je na nivou EU dana mogućnost da na supsidijarnoj osnovi na nacionalnom nivou donesu odluku o ograničavanju uzgoja GMO-a u dijelu provedbenih odluka EU gdje će se navoditi države članice kojima je taj uzgoj onemogućen. Zbog toga je Vlada RH predložila da se u predmetni prijedlog zakona unesu odredbe koje će definirati način izuzimanja hrvatskog teritorija od mogućeg uzgoja GMO-a na nacionalnom nivou i akt kojim će se propisati procedura izuzimanja hrvatskog teritorija od moguće GMO kultivacije. Odredba kojom će se definirati središnje tijelo državne uprave koje će u ime RH provoditi taj cjelokupni postupak izuzimanja cjelokupnog teritorija od mogućeg uzgoja GMO-a, kultivacije za svaku vrstu ili tip genetski modificirane biljke, te odredba kojim će aktom Vlada RH donositi odredbu kojom se zabranjuje i izuzima hrvatski teritorij od mogućeg uzgoja GMO-a. U predmetnom zakonu istovremeno su unesene odredbe koje striktno propisuju inspekcijska tijela nadležna za provođenje službenih kontrola u području GMO-a s naglaskom na ona inspekcijska tijela nadležna za provođenje službenih kontrola u cijelu uvoza, unosa reprodukcijskog biljnog materijala i same primarne proizvodnje, te prekršajne odredbe kojima se specificiraju prekršajne odredbe vezane uz opis prekršaja navedene tematike kao i mjere zaštite od moguće neželjene kontaminacije okoliša sa GMO-om, te odredbe kojom se definira obvezno i implementiranje mjera koegzistencije u zakonodavstvo RH. Trenutno je Direktivom 2001./2018. Uredbom 1829/2003. uspostavljen sveobuhvatni pravni okvir za odobravanje genetski modificiranih organizama koji je u cijelosti primjenjiv i na GMO-e koji se trebaju upotrijebiti u svrhu uzgoja širom Unije kao sjeme ili drugi biljni reprodukcijski materijali. Jednom kada je GMO odobren u svrhu uzgoja u skladu sa pravnim okvirima Unije, države članice nisu ovlaštene zabraniti, ograničiti ili omesti njegov slobodan protok na svojem državnom teritoriju. Kako bi ograničile ili zabranile uzgoj GMO-a pojedine države članice su u prošlosti primjenjivali zaštitne klauzule, a to je radila i RH ili hitne mjere na temelju članka 23. Direktive i članka 34. Uredbe što bi na kraju padalo na Europskom sudu pravde. To je i odgovor na ono naše suzdržano glasovanje, jer bi inače glasovali sami protiv sebe. Navodno nastavno na navedeno na neučinkovitost postupka odlučivanja u svezi odobravanja GMO-a pri EU u skladu sa načelom supsidijarnosti, objavom i stupanjem na snagu Direktive 2015./412, te implementiranjem iste u nacionalna zakonodavstva država članica EU-a dana je po prvi put mogućnost odlučivanja u svezi GMO-a na nacionalnom nivou na načelu supsidijarnosti u vidu zabrane i ograničavanja uzgoja GMO-a na vlastitim teritorija izuzimanjem cjelokupnog ili pak djelomičnog teritorija država članica od mogućeg uzgoja GMO-a kultivacija GMO-a na vlastitom području. Znači može biti kako koja država članica želi ili će kompletno imati svoj teritorij izuzet od GMO nasada ili će imati samo dijelove. Gledajući određene hrvatskih županija i hrvatskog stanovništva u svezi GMO-a i u cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje sa željom da i dalje ostanemo država koja zabranjuje uzgoj GMO-a u RH. Potrebno je da u trenutno postojeće zakonodavstvo ugradimo najnovije odredbe EU zakonodavstva koje će nam omogućiti pravnu zaštitu našeg hrvatskog teritorija od mogućeg uzgoja GMO-a. U skladu s tim potrebno je usvojiti ovaj prijedlog zakona. Znači ovaj zakon mi moramo usvojiti samo da bi kroz pravnu proceduru i mogli svoj teritorij zaštititi od GMO uzgoja. To je poanta svega i to je bit ovoga zakona. I ja vjerujem da će mnogi dobronamjerni koji žele čuti ovo doista čuti i uvažiti. mogu završiti? Mogu. Meni je drago da svi koji su danas diskutirali ovdje praktično su na istim stanovištima, stanovištima Vlade RH, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, pa i moje osobno stanovište da smo apsolutno protiv uzgoja genetski modificiranih oblika na našem teritoriju samo da bismo to ostvarili. Mi kao članica EU moramo poštivati određene europske pravne procedure. Što se tiče kolege Bulja i onih 0,9% ili vi ste pitali 0,9 to je zbog toga što je to mogućnost kada laboratorij može dijagnosticirati GMO oblike u danom uzorku. Ispod 0,9 ne može, a preko 0,9 može. Ali to je minimum je 0,9%. To je jedna stvar. Druga stvar, u 2017. za dobivanje poticaja od strane Ministarstva poljoprivrede za sjetvu uzgoj ne GMO soje hrvatski ratari su morali dostaviti dokaz da je sjeme koje će zasijati na GMO-u, na non GMO tako da je analizirano ukupno 481 uzorak soje na početku 2017. godine. Prema tome, vršila se analiza da bi dobili poticaj. I broj analiziranih uzoraka je ukupno hrane sjemena i hrane za životinje u 2016. godini bili 396, te podatke imamo točno po sjemenima, zelenoj masi, hrani i hrani za životinje. Prema tome, vrši se ta analiza, vrši se ta kontrola. Ona se točno zna, ali je stav svih koji su involvirani, sva ministarstva, Vlada RH da mi želimo da Hrvatska bude GMO slobodna država. Ali kažem i ponavljam da bismo to uspjeli realizirati potrebne su određene pravne procedure, a jedna od tih je i usvajanje ovih dopuna i izmjena ovoga zakona. Prema tome, mi se nalazimo svi na istom ja bih rekao startnom položaju. Mi svi isto želimo samo očito da se interpretacija tih naših želja vrši svakome na specifičan Ali u svakom slučaju ja se zahvaljujem svima onima koji su bili apsolutno konstruktivni u ovoj diskusiji i nadam se da će tako dalje biti zajedno sa svima nama koji imamo iste takve ciljeve i zadatke. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine državni tajniče. Dvije posljednje replike večeri. Prva gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi tajniče ova je tema preozbiljna i kad mi govorimo ovdje o europskim direktivama ili kako vi kažete verbalnim našim vratolomijama ili kako mi saborski zastupnici znamo govoriti o tim temama, ali je činjenica da Hrvatska kod svih direktiva vrlo malo i svih sporazuma, svih arbitraža uglavnom gubi, tj. sve gubi. Zbog toga smo u mom odakle ja dolazim cetinskoj krajini kažu koga zmija ujida i guštera se boji. Prema tome, sve te direktive koje mi svakodnevno dobivamo na stol, u ovome slučaju dobivamo oko GMO oko modificirani organizama, sumnjam da je nema već na našim poljoprivrednim površinama. Možete li vi garantirati…/Govornik se ne razumije./…sada sjeme zasijano na našim poljoprivrednim zemljištima? zemljištima? Ja vjerujem da to nije tako, ali osjećam i znam da je sigurno provučeno to sjeme jer to je sjeme zla, to je sjeme koje uništava našu kulturu, našu tradiciju bavljenja poljoprivredom i koji ima namjeru ovladati 100% sjemenom u svijetu. I on će to uspjeti ako budemo mekana politika, ako budemo poslušnici raznim direktiva, ali je činjenica da kod provlačenja dva pokušaja izglasavanja Europske komisije dva Monsanto proizvoda, da je Hrvatska bila suzdržana. To je činjenica, mogu vam navesti kako se zovu ovdje. Prema tome, ja smatram da ovo je ozbiljna tema, tema u koju se treba uključiti struka, sigurno da je dosad struka radila svoj posao, visoko obrazovani ljudi tj., oni koji bi trebali znati sve, puno nas ovdje nas ovdje ne bi iz naroda sjedilo u ovome Parlamentu, nego bi stvari išle svojim tijekom a ne u ovome lošemu Furio (Nezavisni)** Hvala gospodine Bulj. Odgovor državnog tajnika Plazonića. **Plazonić, Željko (HDZ)** Pa evo meni je drago da ste vi iz Cetinske krajine, jer i ja sam od tamo, pa smo nekako jednako ovako ustrašeno od zmija i bojimo se da nas one ugrizu. Ja se inače ne bojim zmija ne bojim se njihovog ugriza ali na ovim riječima i na ovim stavovima koje sam izveo, ja ću itekako inzistirati jer je to meni moja osnova, ja bi rekao, zadaća u okvirima moga djelovanja u Ministarstvu zdravstva. Da li se mi možemo kao pojedinac boriti protiv zloporabe u nekim segmentima u ovoj državi, ja to ne znam ali ja priznajem da ne mogu. Zloporabe su uvijek moguće, uvijek se može desiti da će uzgajati na ovaj ili onaj način, da će probati, to je moguće, ali mi kao država, kao ministarstva, kao Vlada moramo imati svoj stav, koji je jasan i koji je komuniciran sa cijelim našim građanstvo, a to je da smo mi protiv GMO uzgoja i točka. A da li će netko to zlorabiti, e to ja ne znam. Zato će postojati druge strukture ove države druge inspekcijske službe, pa i one koje nisu inspekcijske nego neke malo jače i žešće, pa će to one utvrditi. Ali mi kao ministarstva i poljoprivrede, i zdravstva i Vlada smo protiv GMO sadnje na našim njivama koje su i ovako velikim, velikim dijelom zapuštene i mislim ako netko želi jesti zdravu hranu, onda mora raditi, to je jedini problem, da treba raditi, treba saditi, treba kopati, treba gnojiti, treba zalijevati, pa ćemo svi živjeti zdravo.

poštovani tajniče, dakle vi ste rekli da ste vi protiv uzgoja, odnosno vaš predlagatelj, nažalost, u Hrvatskoj se uzgaja uzgaja GMO, evo recimo zašto u Hrvatskoj nisu zabranjeni Monstantovi kukuruzi, MON 810, MON 863 i 725, ako kod nas dakle, ta sadnja nije zabranjena, odnosno zabranjena je, a u većini država Europe je dakle to zabranjeno. I ovoga, dakle vi ste protiv uzgoja, ali niste protiv uvoza. niste protiv uvoza, to je vrlo bitno, da ste vi sada rekli hrvatskoj javnosti da vaša Vlada i vi osobno podržavate masovni uvoz GMO hrane, a također, i znanstvene eksperimente koji proučavaju GMO. Meni osobno, vi kažete imate vrt, imam i ja, hvala Bogu, najbolje da bi jeo ovu uvozno smeće, ali kako kako je meni razlika da li ja jedem ne znam, GMO brašno iz Brazila ili iz Osijeka? Ja razliku ne vidim, meni je to u biti svejedno, ja u Osijek ne idem, tamo se neće tako često, pa ne znam, neću biti u blizini tih polja, ali opet ako jedem, dođe mi ga na isto. Vi sad kažete, ne, ne nećete vi jesti GMO meso iz Požege, nego jesti iz Rio de Janeira i to je sad kao veliki plus. GMO hranu treba u potpunosti zabraniti, u potpunosti. Nema GMO hrane. Kao Rusija, točka. Nećemo to jesti, jesti ćemo domaće, vremenom ćemo preći na ekološku poljoprivredu i vidjet ćete kakva će biti dobrobit od toga. I da ćemo imati veći izvoz, i da će Ministarstvo zdravstva imati daleko manje troškove, i da se selo neće propadati, i da će poljoprivrednici biti

za kojega tvrdite da nije zabranjen i da mi nismo reagirali. Drugo, da vam prije svega kažem, ja nisam niti jednom jedinom rečenicom govorio da sam ja za slobodni uvoz GMO proizvoda biljnog proizvoda biljnog podrijetla u RH. To je druga tematika, drugi zakoni, to nema veze sa ovim tu momentalno kojima mi razgovaramo. Ako me pitate osobno, ja sam protiv uvoza tih GMO bilo koji proizvoda, bilo soja ili nešto drugo. Što se tiče ovoga kukuruza, moram pročitati, jer to ne mogu sve zapamtiti, početkom ožujka 2016. godine, u službenom listu EU-a, objavljena je provedbena Odluka komisije 2016/321 o prilagodbi zemljopisnog područja odobrenja za uzgoj GMO kukuruza Z maize L Monstanto 810, u prilogu te odluke navedena su područja na kojima je zabranjen uzgoja GMO kukuruza ovoga istoga na sedmom mjestu. U prilogu odluke komisije navedena je RH kao država članica u kojoj je zabranjen uzgoj jedinog odobrenog GMO kukuruza kukuruza namijenjenog za uzgoj u EU-u. Prema tome, mi smo već onda reagirali i zabranili uvoz tog sjemena u RH. Mi inače u Mi inače u medicini se volimo, a to ste vidjeli od kolege Jovanovića, služiti informativnim stavovima i informativnim odlukama. Pa prije što nešto izjavimo, najprije dobro proučimo i najprije se dobro informiramo, pa onda tek onda to u javnosti kažemo. To je naš inače

kad se steknu uvjeti, što znači najvjerojatnije u petak. Sutra u 9,30 nastavljamo sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a, prvo čitanje, to je zakon br. 146.